Hvala /...

Hvala. Klub zastupnika HDZ-a također se javio za sudjelovanje u raspravi. U njihovo ime govorit će zastupnica Željka Josić. Izvolite.

Zastupnik Mirando Mrsić javio se za repliku.

Odgovor na repliku, zastupnica Taritaš.

Odgovor na repliku, zastupnica Taritaš.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

Želi li predstavnik Vlade dati dodatno obrazloženje? Da,

Zastupnik Saša Đujić javio se za repliku.

Zastupnik Mirando Mrsić javio se za repliku.

Hvala. Klub zastupnika HDZ-a također se javio za sudjelovanje u raspravi. U njihovo ime govorit će zastupnica Željka Josić. Izvolite.

Slijedeća točka na dnevnom redu je: - Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, prvo čitanje, P.Z. br. 644. Predlagatelj je Klub zastupnika GLAS-a na temelju čl. 85. Ustava RH i čl. 172. Poslovnika HS. Prigodom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 Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Zastupnica Anka Mrak-Taritaš, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana državna tajnica sa suradnicima, kolege i kolege, Za početak malo sarkazma. Zahvaljujući tome što je, evo HDZ u svojoj izbornoj kampanji, pa ministri ne mogu raditi svoj posao koji su dobili i mi iz oporbe imamo priliku ovako u nekakvom prime timeu predstaviti i svoje neke prijedloge zakona jer kao što vidite na dnevnom redu je puno više onih oporbenih prijedloga nego što je vladajućih, što govori više od 100-tinu riječi o tome koliko Vlada u ovim trenucima se bavi svojim unutarstranačkim izborima, a kolko se bavi stvarnim problemima i ono što trebaju rješavati. Ali tu ću staviti točku i neću više o tome govoriti. Mi smo u srpnju prošle godine dali Prijedlog izmjene i dopune Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Kad kažem „mi“ mislim na stranku GLAS. Nama su obiteljske politike izuzetno važne. Izuzetno nam je važno jer kroz to, kroz kvalitetne obiteljske politike zapravo možete govoriti i o demografskom oporavku, revitalizaciji i svim drugim elementima koji su važni. Kroz ove izmjene i dopune zakona smo dali naglasak na dvije teme. Prva tema je ravnopravno roditeljstvo odnosno ravnoteža odgovornosti između očeva i majki u brizi za novorođeno dijete, a druga tema je jednaki pravni tretman, jednaka pravna zaštita prema svim posvojiteljima i svoj posvojiteljskoj djeci. Kad malo slušate i kad malo govorimo, dakle nedavno je bio Dan žena, svi će deklarativno govoriti o tome kako se zalažu za prava žena, kako je pravo žena izuzetno važno, kako, eto da vezano i uz majke i uz zaposlene žene i sve ostalo, a onda dođemo do stvarnog života i gledamo kako to je u stvarnom životu. ¼ žena se odlučuje ne napredovati u svom poslu jer jednostavno nema uvjete za to odnosno ne može. Jednako tako, kad, kod nas ima sad da se mogu očevi i majke dogovoriti oko porodiljnog i u RH 93% žena su ti koje su na porodiljnom, svega 7% je očeva. I nije slučajno zašto je to tako. Jedan od razloga je, jer žene u pravilu imaju manje plaće i onda kad se sjednu doma zaključe da je bolje da je žena na porodiljnom i da kao tako familija manje gubi nego da je otac na porodiljnom. Očevi koji su na porodiljnom u našem društvu se onako gleda, a ti si na porodiljnom. Ajmo malo vidjeti što su to druge zemlje napravile. Dakle, nama je uvijek puna usta i jako volimo gledati što su to neke druge zemlje, pogotovo skandinavske. Oni su radili zaista niz analiza i onda su između ostalog pitali u svim tim anketama djecu nek djeca rangiraju kako u svojem okruženju u kojem živi kako, ko im najviše pomaže, ko se najviše s njima igra, ko je tu najbliže njima i onda vam je išlo redom, prvo je mama, onda su djed odnosno baka i djed, onda su neke tete i onda su vam očevi na 4-5 mjestu. Mi smo išli s prijedlogom zakona na dvije teme. Prva tema je kao što sam već rekla ravnopravno roditeljstvo. Dakle, mi kroz naš prijedlog zakona kažemo slijedeće, a to je da zaposleni ili samozaposleni otac djeteta koji živi u zajedničkom kućanstvu s djetetom ima pravo nakon rođenja djeteta na obvezni očinski očinski dopust u neprekidnom trajanju od 10 dana koji se koristi do navršenih 70 dana od rođenja djeteta. Dakle, nešto što je obvezno u samom početku, a iza toga, da pravo na roditeljski dopust koriste oba roditelja koji žive u zajedničkom kućanstvu kućanstvu s djetetom s tim da majka i otac koriste roditeljni dopust u minimalnom trajanju od 2 mjeseca. Mogu koristiti pojedinačno, istodobno ili naizmjenično sukladno osobnom dogovoru. Zapravo, što je ideja. Nismo mi sada nešto revolucionarno izmislili, mi imamo i direktive EU koje govore u prilog toga. Imamo direktive koje moramo ugraditi u naše zakonodavstvo, činjenica je, ne ove godine, ali ono što nam se čini da bi bilo pristojno, ne vidim razloga zašto sve direktive moramo čekati zadnji trenutak. Čini mi se da bi neke direktive mogli ugraditi i u naše zakonodavstvo i prije, ne zato, i to vam je s jedne strane ugraditi direktivu, stavite prst u uho i završena priča, imamo ju. Nego, hajdemo probati nešto stvarno napraviti. Hajdemo probati zaista pokazati da nam je važno da u odgoju djece od najranije dobi zaista sudjeluju i i otac i majka. Hajdemo pokazati da nam je važno da zaista su nam, da nam doba, dakle da je odgoj djece izuzetno važno, da nam je dobrobit djece izuzetno važno, ne samo kad kad su pojedini dani, onda mi izađemo van i jako se hvalimo s tim nekakvim prijedlozima, nego hajdemo to odraditi zaista. Ne samo da imamo u zakonodavstvu nego da na taj način pokažemo da smo zemlja u kojoj nam je to važno jer ono što, ja zaista niti mislim da sam stručnjak za tu oblast, ali ono što znamo, znamo da djeca ono što uče, prenose dalje. Dakle, hajdemo pokazati da vodimo brigu i da nam je važno da nam to samo nije deklarativno. Vi sa određenim naknadama možete nešto riješiti, ali tu priču da su otac i majka imaju priliku biti zajedno sa svojim djetetom od samog početka je izuzetno važno. Jednako tako, imamo mi niz i direktiva i koje smo uredno ugradili i kad vas netko pita je li vi to imate u zakonodavstvu, samo kažete kvačicu, imam, to je tu, vezano uz ravnotežu poslovnog i privatnog života, vezano uz to da se žene mogu vrlo rano sudjelovati nazad na tržištu rada i mi to uredno, možete staviti kvačicu i reći imamo. Onda dođete do stvarnosti i vidite da to nije tako. Primjer, jedan od drastičnih primjera je, i o tome sam već nekoliko puta govorila i govorit ću i ovaj put, to vam je ona bila odluka u gradu Zagrebu kad je bila odluka o roditelju-odgojitelju je do 15 godina dok vam dijete ne navrši 15 godina ste s tim djetetom doma. Uvjet je da ne radite i uvjet je da vam dijete ne ide u vrtić. Dakle, na taj način ste, trošite iz gradskog proračuna, a automatski ste jedno dijete koje ne ide u vrtić je sigurno u lošijem startnom položaju od djeteta koje ide u vrtić, a neću reći i glavnina je toga, ponovo bile žene, nakon 15 godina te žene su apsolutno u tržište rada mogu zaboraviti da je to apsolutno moguće. Dakle, s jedne strane imamo direktive, lijepo ih ugradimo, kažemo, kvačica i to smo odradili, s druge strane, jako vodimo računa da tih jednu direktivu koja je i najmanje bila prijeporna ne ugradimo do zadnjeg trenutka, ali onda ono treće, kako živimo? Što radimo? Da li imamo mjere kojim tim potičemo? Da li nam je važno da, očevi, bez obzira, odmah sudjeluju u odgoju i rastu svog djeteta i uopće podizanju je treća priča. I onda imamo drugi dio ovog ovog zakona, odnosno izmjene i dopune zakona, a to je vezano uz posvojenje i odnos prema posvojenoj djeci. U Hrvatskoj se na razini godinu dana posvoji negdje oko stotinjak djece. Ja pretpostavljam da je to bilo i sad u ovom periodu, ne posvoji se više, s tim što djeca iznad 7 godina, odnosno iza 8 godina su vrlo teško, odnosno odnosno vrlo se teško posvajaju. Vjerojatno ste vi kao i ja imali prilike vidjeti i niz emisija koja su bile na tu temu i pri tom ne želim niti biti dramatična niti nešto srcedrapateljski, ali bio je razgovor sa mladim djevojkama koje su već završile dakle, one više nisu u ustanovi, nego su, žive, ne mogu više biti u domovima i koje su, nisu bile ni udomljene, a još manje su bile posvojene, ja sam vidjela s djevojkama koje su tad rekle, mi smo u životu htjele, odnosno ta je rekla, ja sam u životu htjela da netko peče palačinke samo za mene. Ja sam htjela da mi roba smrdi odnosno miriši po nekom omekšivaču koji je bio samo za mene, ali mogla je i smrditi po hrani koja je kuhana, ja to nisam u životu imala. Ta djeca koja su iznad 7 odnosno 8 godina, em su teško posvojiva, em mi u zakonodavstvu, kad je riječ o tome, zaista ne izlazimo u korist posvojiteljima koji su za to odlučili, možemo izaći sa nekim određenim mjerama koje jesu, koje su novčanog karaktera, ta djeca koja dođu, u principu nemaju ništa, oni traže, govorim, dođe dijete, vi trebate se pobrinuti pobrinuti za njega, trebate imati mogućnost i da si organizirate život, da se prilagoditi jedni za druge, za to treba jedno vrijeme. Budući da smo mi išli s ovim prijedlogom zakona u svibnju prošle godine, mi imamo tu jednu odredbu koja kaže da zakon stupa na snagu 1. srpnja 2019. g. Naravno, ne trebam niti govoriti o tome da Vlada nije prihvatila ove naše izmjene i dopune kad bi došao bilo koji oporbeni prijedlog i kad bi tamo, kad bi Vlada rekla prihvaćam, ja mislim da bi mi svi koliko imamo, tu ne pali od korona virusa nego uopće od te činjenice. Mene je netko danas pitao, ja sam rekla znate stvar vam je slijedeća kad bi sad netko iz oporbenih klubova predložio da imamo nekakav zakon u kojem piše danas je srijeda. Mi bi dobili odgovor od Vlade da se to ne prihvaća jer da se sustavno rješava sve i da se ne može samo definirati da je danas srijeda nego se moraju sustavno definirati svi dani u tjednu. Ovo je zakon koji ne bi trebao imati prijepore, ne bi nas trebao vraćati u nekakvu bivšu državu ne znam više koju, u nekakvu prošlost. Ovo je zakon koji bi trebao reći da. Hrvatska država važna joj je demografska politika, da, odlučila se za niz mjera, da, jedna od tim mjera koja je vezana uz demografsku politiku nam je važno i ravnopravno roditeljstvo, da, važno nam je da se steknu i olakšaju uvjeti koji su vezani uz posvojenje djece. Naravno da smo mi u Klubu GLAS-a spremni i na opciju samo da ide u drugo čitanje, da ako treba još nešto promijenimo, da između prvog i drugog čitanja se uskladimo. Već prilika da dođe u drugo čitanje je nama prilika ko što je prilika za neku djecu koja su sada u domovima da budu udomljena ili posvojena nama je to i prilika da zaista šaljemo poruku da je Hrvatska država koja zastupa ravnopravno roditeljstvo. Voljeli bi imati tu priliku, ali bojim se da budući da smo imali i vidjeli što je odgovor bio Vlade da do te prilike nećemo doći, ali bilo bi dobro da tu priliku svi zajedno dobijemo. Hvala lijepo. je repliku. **Klisović, Joško (SDP)** Hvala lijepo. Evo, htio sam se samo nadovezati na kolegicu Anku Taritaš Mrak kada je rekla da roditeljstvo treba biti ravnopravno s čime se ja u potpunosti slažem i da vrlo često kod odabira mogućnosti da li će otac ili majka biti na porodiljnom odabire se majka između ostalog i zbog plaće koje žene dobivaju manje nego muškarci. ono što je također dramatično, što su me upozorile nedavno mlade majke da kada se vrate sa porodiljnog i kada im dijete treba, se razboli i onda trebaju ići na bolovanje da prvih 6 mjeseci ne dobivaju naknadu na bolovanju zbog toga što se naknada za bolovanje računa od plaće koju ste primali zadnjih 6 mjeseci, kako su bile na porodiljnom i dobivale porodiljnu naknadu nisu dobivale plaću. Da li stvarno postoji i takav oblik neravnopravnosti u našem društvu? Anka (GLAS)** Dakle, ja imam već dosta ozbiljno i životno iskustvo i radno iskustvo i točno znam što sam prolazila. I voljela bih da danas to žene ne prolaze, ali prolaze isto. Ja vrlo često pričam jednu priču koju ću ponoviti i sada. Ja sam bila u prilici i raspisali smo natječaj za i na natječaj se javilo dosta ljudi, ja sam tad bila to je bilo prije 10-tak godina na čelu jednog odjela i ja sam samo usput prošla i bila je jedna mlada žena i ja nju pitam, oprostite imate vi dijete, ona kaže imam, ja kažem koliko, veli ona jedno i onako sve sramežljivo, ja kažem al ja vas to pitam zato što vam je to prednost, a ne mana, ona me onako zbunjeno gledala, ja i zaista mislim da je to u tom trenutku bila njena prednost i bila je prednost da se odlučila imati još djece i za sve to zajedno treba imati razumijevanja, ali ne na deklarativnoj razini, ajdemo zaista nešto napraviti da se to i materijalno osjeti. Hvala. Zastupnik Kirin zatražio je repliku. to je ono što je ova Vlada učinila više od drugih vlada. Posebno od 1.4. kada se planira podizanje roditeljske naknade za 170% proračunske osnovice. Da li će to po vama učiniti veći demografski pomak i kako kada su se mladi iselili, a ostalo je stanovništvo upitnog demografskog potencijala? Hvala. **Petrov, Božo Poštovani zastupniče ja bih se mogla s vama složiti da je sve i više i više ostalo stanovništvo upitnog potencijala, pogledajte uz čast iznimkama malo oko sebe i sve vidite. Dakle, inače mi mislimo da svaki pomak koji je napravljen je dobar pomak, da i svako tko će dobiti i 100 kuna više je dobro i nije zanemarivo, ali ne vidimo niti jedan razlog da se ne naprave koraci dalje. Dakle, nije revitalizacija odnosno demografski oporavak samo jedna mjera, to je niz mjera. To su, dakle to je nešto i čemu smo i mi ovdje govorili, to su vam mjere i da su vrtići na raspolaganju za sve, to su vam mjere da imate i vrtiće koji idu poslije podne jer sve više mladih mladih ljudi radi u poslije podne, dakle to treba biti niz, niz mjera. Kad govorimo o tim mjerama najgore je govoriti vaše i naše, mjere moraju biti sve i mi apsolutno sve one mjere koje dolaze, a koje idu u korist tome ćemo podržavati i podržavamo, probajte vi i ove.

i sigurno da nije dobro da Vlada odbija ovaj prijedlog zakona uz obrazloženje da ne moraju odmah implementirati Direktivu EU koja govori o tome u ovoj godini da imaju rok 3 godine. E pa ja mislim da treba reći da ova Vlada sigurno neće implementirati tu direktivu jer će vjerojatno građani na izborima ove godine reći dosta toj Vladi i one direktive koje idu u smjeru da da poboljšaju položaj obitelji pogotovo kada je riječ o obiteljima koje su dobile malo dijete, da je važno za obitelj da oba dva roditelja odgajaju dijete i da sigurno dijete iz takve obitelji je na tržištu rada sutra sposobnije

Dakle, nama može biti puna usta demografskog oporavka. I to može dobro zvučati ali ajdemo zaista konkretnim mjerama to i činiti. Ako je netko odlučio otići iz ove zemlje zato što mu je dobro, teško ćete vi spriječiti ali ajmo probat zaista da barem neke uvjete mlade obitelji imaju kakve imaju u nekim drugim zemljama. I to ne traži niti puno novaca, niti puno angažmana, traži dobre volje ali sve dok te dobre volje nema, toga neće biti. Dakle i kad idete s nekakvim zakonom ko što idemo mi, koji je u tom smislu vrlo nekako ja bih rekla, mekan, daje mogućnosti i da tu dogovore i sve ostalo ali s druge strane, kad cijelo vrijeme dobijete od Vlade odgovor „ne prihvaća se“ sa niz stvari onda vas napusti nada ali nada nas ne smije napustiti. Želi li predstavnik Vlade dati dodatno obrazloženje? Da, Marija Pletikosa, državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici. Vlada RH predlaže da se navedeni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama ne prihvati iz slijedećih razloga. U predloženom zakonu potrebno je podrobnije urediti pojedinosti vezane uz uvjete i način ostvarivanja prava na očev dopust. S tim u vezi, predložena rješenja nisu nomotehnički i pojmovno dorađena pri čemu nisu propisana ovlaštenja nadležnog tijela u postupku priznavanja prava na očev dopust, visina novčane potpore koja bi se priznavala roditelju ocu djeteta za vrijeme korištenja prava i sl. Nadalje, nije obrazloženo uvođenje roditeljskog dopusta od 2 mj. je nejasno u odnosu na važeće zakonsko rješenje kojim je predviđeno da svaki roditelj može koristiti pravo na roditeljski dopust u trajanju od 4 mjeseca. U vezi prava na rad s polovicom punog radnog vremena, važećim zakonom su već obuhvaćena oba roditelja. U odnosu na produljenje prava posvojitelja na korištenje roditeljskog dopusta do posvojenikove 18 g., ističemo da bi time navedene osobe kao radnici bili u drugačijem položaju od bioloških roditelja koji vremenske poštede od rada mogu koristiti najduže do 8 g. djetetovog života. Nadalje, mišljenja smo da treba voditi računa o tome da je u slučajevima ranijeg isplaćivanja prava na jednokratnu novčanu potporu, drugom korisniku predmetno pravo već iskorišteno te ne bi bilo opravdano dvostruko korištenje istovjetnog materijalnog prava u odnosu na isto dijete. U odnosu na ocjenu sredstava za provedbu zakona, ističemo da nisu planirana sredstva u u državnom proračunu RH a trebalo je osigurati dodatna sredstva u iznosu nešto većem od 76 milijuna kuna. Iz naprijed navedenog razloga u odnosu na dostavljeni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnio Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a Hrvatskog saboru, Vlada RH predlaže da se isti ne prihvati. Hvala. je repliku. **Klisović, Joško (SDP)** Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora. Poštovana državna tajnice Pletikosa, ako sam vas dobro razumio, u svom izlaganju ste rekli da jedan od razloga zašto Vlada odbija ovaj prijedlog zakona je što u njemu se detaljnije ne propisuje način i visina dobivanja naknade za oca dok je na porodiljnom. A moje pitanje je zar se za oca propisuje drugačije nego za majku jel je to jednakost roditelja na porodiljskom odnosno muškarca i žene? Pa možda sam krivo shvatio pa mi pojasniti molim vas ako je drugačije, ali tako ste nekako rekli. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem poštovani g. potpredsjedniče. Uvaženo gđo. državna tajnice, slušao sam vašu raspravu i na početku ste rekli da Vlada ne može prihvatiti ovaj zakon jer ima određenu primjedbu. Ali ovo je prvo čitanje zakona. Ako imate određene primjedbe koje su konstruktivne, koje su konkretne, dajte onda te primjedbe da ih uobličimo u jedan konačan prijedlog zakona i ovo usvojimo jer ako me možete pogledati u oči i reći da smatrate da je sadašnji sustav u redu i pravedan i da ne treba dirati u njega ništa, onda je to jedna stvar, ali iz onog što ste vi govorili proizlazi nešto sasvim drugo. Hvala. Zastupnica Pusić javila se za repliku. **Pusić, Vesna (GLAS)** Hvala lijepa potpredsjedniče. Državna tajnice, dakle tri stvari koje je Vlada zamjerila ovom prijedlogu zakona je da nema određenih određenih iznosa naknade za očeve, da se ne predviđa, ne znam, da je riješeno u postojećem zakonu nešto već i da ima nomotehničkim poteškoća. To sve se do drugog čitanja bez daljnjega da popraviti prema tome, stav Vlade je da neće ovaj zakon. Dakle neće ga popravljat i neće jer bi se bez daljnjega dao popravit. Ako već nećete iz poznatog razloga jer je opozicijski, predložite isti takav svoj. Prije nego dam zastupnici Taritaš riječ u ime predlagatelja, žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ako ne, zastupnica Taritaš u ime predlagatelja, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS, poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege. Zov sirene mi smo ovaj prijedlog zakona u raspravu dali odnosno predložili u svibnju 2019. godine. Vlada je svoj odgovor napisala 19. lipnja 2019. godine, danas smo 11. ožujak 2020. godine, od lipnja 2019. do ožujka 2020. ako Vlada misli da bi ovako nešto trebalo biti zakonom, a ovdje nigdje ne piše Vlada se tom protivi, misli da ne treba, imali ste vremena mogli ste to predložiti, što se nas tiče mogli ste ići u hitnu proceduru, mi bi izašli za ovu govornicu netko od nas i rekao mi smo to imali mi svoj prijedlog povlačimo iz procedure, prihvaćamo prijedlog Vlade zato što je dobar, zašto što je koristan, ali to mi čuli nismo. čuli nismo. Mi smo čuli da treba odraditi nešto nomotehnički, čuli smo financijske elemente, a to čuli nismo. Nemojmo biti licemjeri, jer ako smo licemjeri to zapravo daje lošu sliku nas, izađite i recite mi to nećemo, Hrvatska nije spremna za to, u Hrvatskoj kad se odluči ići na očevid 93% su majke te koje idu na porodiljski, a svega je 75 očeva, mi nismo spremni za to, za to, mi za to nećemo, kad ćemo morati ugraditi direktivu jer ćemo morati do određenog dana ćemo ugraditi, ali to nećemo. Jer sve ovo što su bili primjedbe ja kad sam govorila u ime predlagatelja sam rekla, mi smo spremni između prvog i drugog čitanja sve popraviti. Spremni smo i da to bude prijedlog Vlade, a da mi kažemo ok, prihvaćamo, ali nismo spremni na ovo sve zajedno jer to daje lošu sliku Hrvatske. S jedne strane ćemo nešto govoriti, ali s druge strane ćemo nešto raditi. Nemojmo biti licemjeri i nemojmo to činiti. Hvala. Zastupnik Saša Đujić javio se za repliku. **Đujić, Saša (SDP)** Kolegice Mrak Taritaš vi se sada čudite da Vlada od 5. mjeseca do danas nije dala nekakav prijedlog zakona po ovom pitanju, Vlada zadnjih mjesec i pol dana ne daje nikakve prijedloge zakona, pogotovo ne ove škakljive. Tako da nisu sad trenutno izbori u HDZ-u mi o ovom vašem zakonu ne bi ni danas raspravljali zato što zbog HDZ-ovih izbora cijela država stoji, jer Vlada sada ne radi ništa, a ne daj Bože da je neki škakljivi zakon se slučajno krene raspravljati pa da onda ne znam kolega Stier ili Kovač krenu napadat Plenkovića da nije dovoljno, dovoljno veliki domoljub. I zato mi danas raspravljamo o ovom zakonu, ne zato što Vlada ima volju da se o tome raspravlja ili što vladajući u saboru žele da o tome raspravljamo, nego nemamo što drugo raspravljati jer Vlada već mjesec dana nije dala ništa u proceduru. Zato mi o tome raspravljamo, a njima ni na kraj pameti nije da možda prihvate neku vašu ideju ili vaš prijedlog ili ne daj Bože da poprave nešto ili daju nešto pametno. I oni se sad bave svojim izborima i to je to. **Petrov, Božo Hvala lijepo. Ja se kolega Đujić moram s vama složiti. Dakle, ne, ne nije, da je neka druga, moram ovako malo uzdahnuti i sve zajedno da bi nam bilo zanimljivije. Ali točno tako je, pogledajte dnevni red cijelog tjedna, oporbeni evo prijedlozi imaju tu privilegiju da dođu u dobro vrijeme nije samo u 6 popodne nego ili u 7 navečer ili u 7 navečer, nego dobivamo i nekakav dobar termin, ali ono što možemo zaključiti je slijedeće. Vlada je u samoj izolaciji, na punoj plaći u samoj izolaciji i valjda će i ta nedjelja proći. Ja se nadam da će imati izbornu šutnju pa ćemo malo olakšati i ovaj tu subotu i nedjelju neće sve bit tko je kome šta rekao jer bilo bi bolje da su si oni našli, možda da su se u zatvorenom našli i rekli što imaju reći, ali ja se nadam da ipak ministar Marić koji nije član HDZ-a, koji nema pravo u nedjelju glasanja koliko ja imam prilike …/Upadica: Hvala./… vidjeti, možda on nešto radi. **Petrov, Božo (MOST)** Zastupnice Taritaš isteklo je vrijeme. S ovim otvaram raspravu, prvi koji se javio za sudjelovanje u raspravi je Klub zastupnika SDP-a, u njihovo ime govorit će zastupnica Sabina Glasovac. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana državna tajnice sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege, mi ćemo bez zadrške podržati ovaj prijedlog, o izmjeni i dopuni Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama koji je predložio Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a. Zbog toga što smatramo da on uvelike doprinosi boljem položaju žena u smislu ravnopravnosti kod kuće, ali i boljih pristupa tržištu, tržištu rada, a isto tako a ne manje važno što se jasno i nedvosmisleno usklađuje sa europskim direktivama konkretno direktivom koja je usvojena u Europskom parlamentu u travnju 2019. godine, a to je direktiva o usklađivanju poslovnog i privatnog života kojom su postavljeni minimalni zahtjevi za države članice s ciljem ciljem postizanja većeg broja zaposlenih žena i jačanje uloge oca ili drugog roditelja u obitelji. Meni samo nije jasno kako ova Vlada kada se radi o drugim direktivama je vrlo ažurna, vrlo je promptna u Hrvatskom saboru, imamo ovdje brojne zakone koji dolaze u proceduru u proceduru po hitnom postupku gdje se usklađujemo s raznim europskim direktivama. Međutim, kad se radi o ovako jednom osjetljivom pitanju, ali isto tako i o pitanju koje je bila osovina i kralježnica predizbornog programa HDZ-a na ovim izborima, a to je demografska i pronatalitetna politika onda ova Vlada suprotno kralježnici svog programa odbija prihvatiti dobrodošle prijedloge koji trebaju poboljšati demografsku odnosno trebaju biti poticaj demografskoj pronatalitetnoj politici u smislu većem rasterećivanju žena i stvaranju preduvjeta za kvalitetnije planiranje obitelji onda ova Vlada licemjerno kaže, gledajte, mi to nećemo, ne samo da nećemo prihvatiti prijedlog, prijedlog koji dolazi iz opozicije bez obzira koliko kvalitetan on bio nego nećemo se usklađivati niti s europskim direktivama, što je ovdje, ovdje klasični slučaj. žalosno je, ali o vašoj politici i o vašoj ozbiljnosti u namjeri da vodite jednu strateški promišljenu dugoročnu obiteljsku politiku koja treba doprinjeti natalitetu je sve rekao državni tajnik u vašoj Vladi kada je javno na presici podnio ostavku rekavši da je to što Vlada i resorno ministarstvo radi sramota, neozbiljno i jedna žalosna i tužna samo predstava za javnost. Od toga trenutka kada je g. Strmota otišao vi niste napravili puno da bi pokazali i dokazali hrvatskoj javnosti da ste bez fige u džepu išli s takvim predizbornim programom i da ozbiljno mislite mijenjati stvari u društvu. Napravili ste mali iskorak kada govorimo o novčanim potporama, novčanim potporama odnosno o potporama, pa samim time i novčanim potporama kada govorimo o roditeljskim naknadama, ali i tu niste održali predizborno obećanje jer o delimitiranju koje ste obećali, o delimitiranju roditeljskih naknada za drugih 6. mjeseci roditeljskog dopusta više nema ni traga ni glasa, a da to nećemo ni doživjeti do kraja mandata govori činjenica da u projekcijama proračuna za 2021.g. toga naprosto N-E-M-A. Hvale vrijedno je to što ste povećali u ove 4.g. roditeljske novčane, novčane naknade za vrijeme trajanja roditeljskog dopusta na evo, neki dan povećani nešto malo više od 5.000,00 kn, ali to nije dovoljno. Tu ste se fokusirali samo na jednu skupinu i to smo vas ovdje upozoravali, samo na zaposlene i samozaposlene, niste vodili računa ni o nezaposlenima, niste vodili računa ni o roditeljima blizanaca, niste vodili računa o brojnim drugim kategorijama koje ste nepravedno zapostavili, a na to vam se je upozoravalo i tijekom javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, ali i ovdje u HS. Međutim, s obzirom da su te kritike dolazile od opozicije ili od stručne javnosti, vi ste se na to naprosto, Šteta, moglo je biti bolje, moglo je biti puno ozbiljnije. Činjenica jest da RH u, kada govorimo kada govorimo o korištenju roditeljskog dopusta, prema podacima HZZO-a je zabilježen nešto značajniji porast broja muških korisnika roditeljskog dopusta koji je u 2018.g. iznosio 7,55%, što bi značilo da je 1475 korisnika odnosno muškaraca koristilo pravo na roditeljski dopust. I to je blagi porast, al to je nedovoljno, to je tako malo i mizerno. U odnosu na statističke pokazatelje u drugim europskim zemljama opet govori da u RH ove upravo potpore, da smo među članicama EU među zemljama koje zemljama gdje muškarci odnosno očevi najmanje koriste dopuste za, za djecu. Zašto je tome tako? Pa to mislim u RH već i vrapci na grani znaju. Zbog toga što je u hrvatskom patrijarhalnom društvu, duhu, u kome je većina građana odgajana, gdje još uvijek dominiraju takve vrijednosti i dalje je žena još uvijek primarno orijentirana na djecu i brigu o djeci, kućanstvu i obiteljskom životu. Ali jedan od uzroka i razloga za to su upravo neodgovarajuće politike u području ravnoteže između poslovnog i privatnog života. I sad vam upravo Klub GLAS-a i HSU-a pokušava predložiti mjere koje bi doprinjele uravnoteženju odnosno boljem uravnoteženju za ženu obiteljskog i profesionalnoga života, što je vrlo čestim razlogom zbog čega očevi ne koriste roditeljski dopust samim time nedovoljno sudjeluju u odgovornom roditeljstvu, što je na kraju krajeva, ne samo štetno za ženu nego je u najvećoj mjeri štetno za, za dijete jer djetetu, pogotovo u najranijim fazama, fazama razvoja, trebaju podjednako i otac i majka bez obzira što majka doji, otac ne može, ne može dojiti. Otac je neizostavan faktor, faktor, neizostavan faktor u odgoju djeteta ako oca ima, a ima ga i moramo to poštivati i moramo osigurati bolji, bolji balans i ovo je jedna od mjera koju GLAS predlaže, koja je zapravo pozitivna, u njoj nema ništa, ništa sporno. Mi smo vam isto tako prije godinu dana predlagali određene mjere, isto ste ih, isto ste ih odbili. Mi smo predlagali recimo da uz ovu mogućnost korištenja 10 dana, kako GLAS, GLAS zapravo predlaže, znači veću ravnotežu odgovornosti između očeva i majki u brizi za novorođeno dijete, bolju ravnotežu između poslovnog i privatnog života, osobito majke, smanjenje stereotipnih obiteljskih uloga, te povećanje sudjelovanja žena na, na tržištu, na tržištu rada i tu je ovaj minimum europski o kome smo, o kome smo govorili od 10, najmanje 10 radnih dana povodom rođenja djeteta, očinskog dopusta. Mi smo isto tako predlagali da se recimo omogući pravo na slobodni radni dan mjesečno za prenatalni pregled kao pravo oba roditelja, predlagali smo vam i mjeru da otac i majka imaju mogućnosti jednog slobodnog dana prilikom odlaska djeteta u, u, polaska djeteta u vrtić ili u osnovnu školu, što su iznimno važni datumi i važni dani za svaku, za svakog roditelja za svako, svako dijete, isto tako predlagali smo vam korištenje prava na rad s polovicom punog radnog vremena do navršene treće godine djetetova djece za dijete bez zdravstvenih poteškoća u dogovoru s poslodavcem, predlagali smo vam mi, naš je prijedlog bio, uvođenje isključivo očevog dopusta odnosno očeve .../Govornik se ne razumije./... da je od rada u trajanju od 14 dana, tu se malo razlikujemo od GLAS-a, ali intencija je ista, koji se koristi za vrijeme trajanja obveznog rodiljnog dopusta majke odnosno rodiljne poštede majke, ništa, ništa, ništa, ništa od toga prihvaćeno nije. Ni nama, a neće biti nažalost, evo koliko čujemo od vas, ni GLAS-u bez obzira što ima itekako mogućnosti da se između prvog i drugog čitanja neke stvari u bitnome, u bitnome, u bitnome promijene. Ja zaista ne razumijem tu vašu, tu vašu logiku i zašto je tome, tome tako. Evo mi imamo ovdje jednog mladog oca, kolegu Đujića, dobro on je u drugačijoj poziciji od dosta očeva u Republici Hrvatskoj koji možda nemaju ovolika, ali ono šta njemu Zakon pruža, mogućnosti koje mu pruža, prava koja mu pruža ili ono na što ga Zakon obvezuje i da želi sudjelovati u podijeljenom roditeljstvu i olakšati svojoj supruzi, nažalost on od ovih vaših mjera Vlade, nema puno. Ja sam ga malo prije pitala, čuj Saša ideš, hoćeš koristiti roditeljski dopust drugih šest mjeseci? A kaže Saša, a gle, nama se to ne isplati. Financijski je isplativije za nas kao obitelj, da možemo dijete i uzdizati, odgajati, prehranjivati, omogućiti mu sve ono što mu treba je da svih godinu dana zapravo koristi samo, samo supruga. Nije on jedini, mnogo je takvih očeva. I zato mi govorimo o delimitiranju roditeljskih, roditeljskih naknada. Ok, podigli smo tu razinu na 5.000,00 kuna, ali koliko je roditelja, ajmo sad s ove strane gledati, koliko je očeva koji zarađuju više od 5.000,00 kuna i naprosto im se zbog planiranja budžeta, zbog broja djece im je isplativije odnosno obitelji manje gube, manje gube ako odlazi ona, onaj član obitelji koji je manje, manje plaćen, koji ne prelazi ovih 5.000,00 kuna. A delimiriranjem bismo zapravo otvorili prostor mnogim očevima, pa i nekim majkama koje zarađuju puno više od 5.000,00 kuna, ali neće recimo se odlučiti za roditeljstvo zbog toga što će previše u svom poslu, poslu izgubiti, i povratak na tržište rada im ne može zbog prirode posla čekati odnosno ne mogu si dozvoliti taj, taj luksuz za eventualnim planiranjem još jednog, još jednog djeteta. Ali vidite, u Hrvatskoj postoje neke firme koje se dobro organiziraju i koje su primjeri dobre prakse, imate recimo jedan Savez za rodnu ravnopravnost nastao u Hrvatskoj prije godinu dana, to vam je mreža kompanija koje se zalažu za povećanjem broja žena na rukovodećim i drugim mjestima, jednake plaće za isti rad, ali, ali i za rušenje barijera između žena i muškaraca u poslovnom, ali i obiteljskom svijetu koji itekako, ovaj obiteljski život, zapravo se reflektira na poslovni život. Pa vam te tvrtke, sada ih je već 11 u toj alijansi, da ih sad ovdje ne promoviram, recimo omogućuju svojim roditeljima koji su koristili roditeljski dopust nakon korištenja roditeljskog dopusta prvih mjesec dana da rade pola radnog vremena za punu plaću, pa očevima primjerice mjesec dana plaćenog dopusta za sve tate, za sve tate koji koriste roditeljski dopust još mjesec dana plaćenog dopusta kako bi se žena mogla vratiti na svoj posao, a da oni to vrijeme provedu s djetetom, pa imaju ovaj slobodan dan za zaposlenike očeve i majke kada dijete kreće u u vrtić ili kad kreće u osnovnu školu. Neke tvrtke u Hrvatskoj, evo konkretno u ovom slučaju, u tom prvom valu njih 5 koje zapošljavaju 2.500 ljudi, pomiču te granice, pomiču te barijere, shvaćaju da je zadovoljan zaposlenik ključan za napredak njihove firme, a da bi zaposlenik bio zadovoljan mora imat sređenu, sređenu situaciju kod kuće, mora imati servise koji će omogućiti da bude posvećen poslu onda kada je na poslu, da podijeli odgovornost između žena i muškaraca kod kuće da bi oni jednako kvalitetno mogli raditi na svome, svome poslu. Tako da možemo i učiti od nekih privatnih kompanija, možemo i primijeniti ovakve ovakve primjere u naše Zakone, možemo ih samo copy-paste-ati, na tragu toga je i ovaj Prijedlog GLAS-a, mi ga podržavamo, i nadamo se da će predlagatelj između prvog i drugog čitanja ozbiljno razmotriti ove prijedloge i da neće samo politikantski zbog toga što to dolazi s ove strane Sabornice odbijati sve ono što može biti dobre, dobre, ne samo za žene i muškarce u Hrvatskoj, nego općenito za, za poštivanje Ustava Republike Hrvatske, ali i za poštivanje pozitivnih uzusa koji se itekako shvaćaju zašto su važni u Europskoj uniji, al' na žalost mi njih nismo spremni primijeniti, primijeniti primijeniti u Hrvatskoj kad se radi o ovako pozitivnim iskoracima. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Klub zastupnika HDZ-a također se javio za sudjelovanje u raspravi. U njihovo ime govorit će zastupnica Željka Josić. Izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući, poštovane predlagateljice, državne tajnice i suradnice. Pa evo mi smo već nekoliko puta u ovoj Sabornici raspravljali o rodiljnim i roditeljskim naknadama, i mislim da smo se svi složili oko jednoga, da ravnopravno roditeljstvo je cilj koji mi trebamo postići u budućnosti. Drago mi je da postoji još uvijek interes za ovu temu bez obzira s koje strane Sabornice on dolazio, no isto tako svi smo vrlo svjesni činjenice da Direktiva koja nas obvezuje i koja će bit sastavni dio u jednom trenutku našeg zakonodavstva, će uć' u naše zakonodavstvo, samo je pitanje vremena. Isto tako ja bih evo ovom prilikom istaknula još jedanput da u zadnjih deset godina ova Vlada je uspjela u dva navrata povisiti rodiljne i roditeljske naknade, što je vrlo značajno za mlade obitelji. Podsjetit će da su i izmjene nastupile prve 2017., a ove druge izmjene kojima će se povećati roditeljska naknada na 5600 5600 kn će stupiti od 1. travnja ove godine za samozaposlene i zaposlene roditelje. Ono što smatram da smo se svi složili oko toga da su ovakve promjene i ovakvi novčani izdaci vrlo značajni za svaku mladu obitelj. Također smatramo da će ovo povećanje omogućiti i veće uključivanje očeva u brigu o novorođenom djetetu. Ovdje je već nekoliko puta naglašena činjenica da smo mi tradicionalno društvo. Jesmo, i na tom tradicionalnom društvu trebamo još uvijek raditi. Činjenica je da jedna mjera neće potaknuti naše roditelje odnosno naše očeve da se odmah uključuju u brigu o svom novorođenom djetetu. Isto tako smatram kako ćemo u jednom trenutku kada se uvede i očinski dopust bilo da on traje 5, 10, 14 dana, nebitno koliko će trajat, na neki način možda i olakšat našim majkama. No, evo i same kolegice su u svom prijedlogu zakona spomenule kako je ovo i u skladu sa direktivom Europskog parlamenta i Vijeća. No isto tako kako i sama Vlada kaže, potrebno je urediti pojedinosti i uvjete za ostvarivanje ovog prava, dakle prava na očev dopust. I vrlo je jasno da će se uvođenje u zakonodavstvo RH navedene direktive obuhvatit propisivanje instituta kao što je očev dopust. I ono što bih naglasila i što bi spomenula ponovno, da je Vlada podržala osnovni cilj direktive a to je osnaživanje obitelji. Često puta sam čula u nekim raspravama da žene imaju obavezni dio rodiljnog rodiljnog dopusta, taj obavezni dio rodiljnog dopusta treba samo istaknuti jednu činjenicu da to nije nešto što je njima kazna, već postoje određeni medicinski i zdravstveni razlozi zašto ih se obavezuje na 28 ili 45 dana dopusta prije određenog termina odnosno 70 dana nakon poroda. Osobno smatram kao majka i kao ginekologinja da u tom periodu vrlo je bitno da žene imaju potporu kako svoje obitelji, tako i cijelog društva u cjelini. Tako da moja je nekako uvijek inicijativa da dijete treba i oca i majku i da to uvijek trebamo podupirati i obitelj održavati na okupu posebice kada se govori o novorođenom djetetu. Ovdje smo nekoliko puta isticali kako je za normalan rast i razvoj djeteta iznimno bitno da u tim najranijim danima sudjeluju i otac i majka. Tako da vjerujem u onom trenutku kada i direktiva bude sastavni dio hrvatskog zakonodavstva, neće ostati samo na papiru i da će naši očevi doista koristiti ovaj institut očinskog dopusta i da će ga koristit na način da će pomagat svojim partnericama, svojim suprugama i da će se brinut za svoju djecu. U dosadašnjim raspravama u nekoliko navrata se govori o ravnopravnom roditeljstvu, o tome kako su žene neravnopravne na tržištu rada, da, možemo se složiti oko toga, no isto tako evo sad sam malo pogledala po sabornici i svi ste bili sastavnici određenih Vlada, dakle, to nije nešto što se dogodilo od jučer do danas, to je nešto što se događa već dugi niz godina i ne možemo baš reć da stalno stojimo na istom mjestu, mislim da smo se ipak malo malo pomaknuli i po pitanju žena na tržištu rada. Da je majkama to malo teže, tu se možemo složiti, ja mogu to reć i iz vlastitog iskustva. Ali isto tako, nemam u ovom trenutku dojam kako ste naglasili u nekoliko navrata, da Vlada odbija apsolutno sve ideje koje dolaze sa ove druge strane sabornice, da se može o svemu raspravljat, može, naravno, mi smo demokratsko društvo i trebamo o tome raspravljat a ovo je jedan od takvih primjera. Ja bi samo naglasila da kroz direktivu je još rečeno da se predlaže i fleksibilno radno vrijeme i malo drugačiji uvjeti rada. Moramo biti svjesni činjenice da to fleksibilno radno vrijeme ili rad od kuće u nekim zvanjima nećemo nikako moć realizirat, naravno postoje određena zvanja gdje će se to moć iskorigirati, ali vjerujem da u jednoj velikoj većini, to nažalost nećemo moć dostići. I nemojmo misliti da ćemo sve ovo o čemu mi ovdje pričamo i gdje želimo puno ravnopravniji i kvalitetniji položaj žene u društvu, možemo postići preko noći. Tradicionalna uloga žene, majke će ostati i postati još neko vrijeme u RH. U još jednom djelu ste se spomenuli, što nije nikako niti moje područje, roditelja posvojitelja. Meni kao mami i kao ženi, što se tiče dopusta za posvojitelje koje predlažete do 18 g., meni se čini da je time malo su posvojitelji stavljeni u drugačiji položaj od bioloških roditelja, posebice što se tiče samog tržišta rada a i znamo da biološki roditelji imaju tu mogućnost do 8 g. djeteta. Ja uvijek smatram da prijedlozi moraju bit konstruktivni, vi idete u tom smjeru, no ono što svakako treba naglasiti, da zakoni se ne donose što vi jako dobro znate, do danas do sutra, ne donose se preko noći, oni moraju biti cjeloviti i moraju biti korisni onim krajnjim korisnicima, da to tako kažem, tako da u ovom trenutku mi nećemo podržati ovaj prijedloga zakona. Hvala.

Nakon toga za pojedinačno sudjelovanje u raspravi prijavio se zastupnik Saša Đujić, izvolite. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege, pa evo ja na početku što mogu reći osim toga da ću podržati ovaj prijedlog zakona kolega iz GLAS-a i mislim da je to u svakom slučaju jedan dobar prijedlog i dobro rješenje i zbog toga mi je još više neshvatljivo zašto, zašto Vlada ovoga ne prihvaća ili barem se nije očitovala na način da kaže ovo je dobra ideja zbog toga i toga ne možemo ju sada usvojiti ali vodit ćemo o tome računa pa ćemo u dogledno vrijeme u nekakvom planu staviti kada bi moglo ići, ići ovoga ka ovom rješavanju. Ja ću se sada osvrnut isto na ovo što je rekla kolegica prije mene da je ova Vlada povećala u 2 puta naknade i to je dobro i kada je bila ova zadnji prijedlog izmjene na oko 5,5 tisuća kuna to sam i pohvalio i smatram da je to u redu, ali mislim da trebamo kao društvo i kao zemlja težit potpunom delimitiranju naknada jer je to rješenje i ključ svega i to sam rekao prilikom rasprave o Vladinom prijedlogu od prije mjesec, dva dana. Dakle, u projekcijama proračuna i financijskih troškova za 2021., '22., '23. nema povećanja stavke za ove naknade i stoga ja zaključujem da Vlada uopće nema u planu delimitiranje, delimitiranje u iduće 3, 4 godine, a to vas nije ništa koštalo. Dakle da ste stavili '21., '22. ili '23. plan povećanja pa rekli evo sada dižemo na 5,5 u planu nam je u budućnosti potpuno povećanje jer da se delimitiraju naknade onda bi ovaj prijedlog kolega iz GLAS-a ovoga bio puno, puno bliži realnosti zato što onda bi se i očevi češće odlučivali na ovaj korak zato što imali smo sada Dan žena prije nekoliko dana u Hrvatskoj i onda smo dobili podatke i brojke. Žene su potplaćene u Hrvatskoj, žene rade za manje plaće, ženama je puno teže i sve je to jedan rezultat ovog cijelog kompleksnog problema koji se zove demografija. Dakle, zato žene u pravilu i idu na ovaj dopust zato što muškarci imaju veća primanja i muškarcima se, ružno je to reći, financijski ne isplati otići na porodiljni, jer obitelj manje gubi ako je žena tamo, a nažalost u uvjetima kada imate troškove pelena, hrane i svega onoga što roditeljstvo proizlazi troškovi života iz toga, onda morate gledati svaku kunu. I zato se to dešava, a nažalost mi kao država i kao zakonodavac bi morali gledati položaj djeteta i ono što je najbolje za dijete, a za dijete je najbolje da uz sebe ima i oca i majku. I da i otac i majka prate razvoj i odrastanje tog djeteta. I u tom pravcu bi mi trebali donositi zakone i u tom pravcu bi trebali donositi nekakva rješenja. Mi danas kada pogledamo popis prava koje imaju obitelji, roditelji, majke, očevi onda Hrvatska ima cijeli niz niz prava. Imate pravo na ovo, imate pravo na ono, o tome sam govorio i prilikom zadnje rasprave. Dakle, evo piše da recimo žena ima pravo na 100% naknadu plaće ako ide na bolovanje radi bolesnog djeteta, što u praksi nije točno. Zato što ima pravo na 100% ali ne više od 4.000 i nešto kuna. I onda recimo žena koja radi za 6, 7, 8.000 kuna taj mjesec dobije pola plaće ili još i manje, onda nije to 100% onda je to, to se zove prevara. To je recimo jedan od primjera. Imamo druge opcije, recimo imamo situacije da obitelji moraju npr. imali smo sad štrajk učitelja prije par mjeseci koji su sada već svi zaboravili, ja sam bio na jednom skupu poslodavaca gdje su rekli, gledajte roditelji su morali uzimati bolovanja i lažirat te stvari jer nisu imali gdje ostaviti djecu. To su isto problemi s kojima se mlade obitelji susreću. Kolega Maras je ovdje vukao mjesec dana djecu na posao sa sobom, on to može, ima roditelja koji to ne mogu. Ja sam znao svoje dijete dovest u sabor zajedno sa sobom i pustit ju dolje u klubu, svi ju dadiljaju znam da još neki kolege to u saboru su znali napraviti, dok bi imao raspravu jer nisam imao drugih mogućnosti kamo s djetetom. u parlamentu imaju vrtić za djecu zastupnika, recimo kad pričamo o zastupnicima. Neke tvrtke evo Ericsson Nikola Tesla koliko ja znam imaju mogućnost čuvanja djece u sklopu svoje tvrtke. Država bi to trebala poticati, poticati sufinancirati možda i takve tvrtke koje to rade. To su sve neke od nizova mjera koje bi mogle olakšati roditeljima život, ali ono što možemo napraviti je recimo dakle opet ću se vratiti, potpuno delimitiranje naknada je jedan, jedna od ključnim mjera koja bi mogla puno, puno napraviti po ovom pitanju. A tu je ona zamjerka, dakle svaka čast ovoj Vladi što je 2 puta to napravila, ali ni jedna Vlada u zadnjih 15, 20 godina nije imala financijske uvjete da to napravi na ovaj način ko ova Vlada. Dakle, hvalimo se ogromnim prihodima, niskim kamatama, prvi puta ne trošimo više nego što zarađujemo, to su sve stvari koje ova Vlada ističe kao pozitivne stvari kada gledamo financijske situacije. Nemojte klimat kolegice tamo i negodovat jer to je tako, dakle hvalite se, puna su vam usta u Vladi kako vam nikad nije bilo bolje, kako imamo rast, kako je sve super i onda padamo na ovim primjerima. Zašto niste stavili u plan da ćete za godinu, dvije, tri dana recimo probat delimitirat pa se to može promijeniti, ali se onda vidi nekakva namjera. I bilo koja vlada da stavi po pitanju roditeljskih naknada, po pitanju pomoći djeci, roditeljima nekakve planove za godinu, dvije, tri dana ja vam garantiram da ni jedna politička opcija to ne bi dovodila u pitanje. Dakle, da je ova Vlada rekla sada dižemo na 5,5 a idemo na potpuno delimitiranje 2021., '22. i '23. ja vam garantiram da SDP ne bi to osporavao. I za par mjeseci kad preuzmemo odgovornost za Hrvatsku onda to ne bi gasili jer je to doveo HDZ, nego bi to nastavili odnosno napravit ćemo kad mi dođemo na vlas. Napravit ćemo za par mjeseci je to kad vi to ne radite sada. Dakle, to su stvari da se vidi nekakva volja i da se vidi nekakva namjera, nešto što možete, nešto šta ništa ne košta, volja, plan, ali niste to napravili. Dakle, puno je tu stvari koje, koje su se još mogle i koje bi se morale. Tako da podržavam ovaj prijedlog kolega iz GLAS-a, mislim da je tu još prijedloga, još sveobuhvatnijih mjera koje bi se mogle raditi da se mladim roditeljima olakša život i da mogu raditi na tim demografskim mjerama, puno rade gradovi i općine, ali opet razlika je od grada do grada, koliko tko može, koliko tko ne može, kroz subvencioniranje vrtića, kroz naknadu za novorođeno dijete, kroz neke stvari, ali recimo mi imamo i realni sektor. Privatnici tu ne rade svi ono što bi trebali, dakle, državni službenici i namještenici imaju i po Kolektivnom ugovoru neku naknadu koju dobiju, dobije se i od HZZO-a, neka pomoć za nabavku dječje opreme, itd., recimo privatne firme, one majke i očevi koji rade u privatnim firmama ne mogu ne mogu recimo koristiti te benefite kao neki u javnom sektoru. Sad recimo, tu država može to potaknuti, da porezno rastereti one tvrtke koje će pomoći mladim roditeljima financijski pa da da taj dio neoporezivi recimo i da stimulira na neki način, ali to, to bi bilo recimo, neka odgovorna politika, odnosno ja bih očekivao da je Vlada došla pred nas i rekla ovo je paket mjera koje ćemo napraviti, financijski sada možemo to, to, to i to, a plan je kroz sljedećih 5 ili 10 godina napraviti to, to, to i to. I u tom pravcu raditi. E onda bi to bila nekakva strategija i nekakav plan i nekakva demografska politika, ha ovo ovako su dobar dio, ali to je jako, jako slabo i jako, jako i onda ovakav jedan prijedlog koji dođe iz kolega iz GLAS-a di se u biti izjednačavaju očevi i majke, gdje se omogućuje djetetu da ima oca i majku kod sebe uz odrastanje i da se olakša taj obiteljski odgoj u biti nesuvislog razloga odbijaju. Evo, ja nisam shvatio argumentaciju zašto je ovaj prijedlog zakona od kolega iz GLAS-a odbijen. Znači nije nigdje rečeno da je on loš, da on ne valja i da to ne treba, ali jednostavno nema nekog čvrstog argumenta zašto se to odbija i to mislim da Ja ću podržati ovaj prijedlog, još jednom govorim i podržat ću svaki prijedlog koji olakšava roditeljima odgoj njihove djece. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Zastupnik Peđa Grbin zatražio je repliku. Zahvaljujem poštovani g. potpredsjedniče. Poštovani kolega Đujiću. Ono što mene fascinira u svemu ovome je činjenica da ona politička opcija kojoj je u nekim drugim situacijama koje su usta puna tvrdnje da roditelji moraju biti otac i majka, da dijete mora imati oca i majku, čiji su predstavnici čak išli sa prijedlogom zakona po kojem, ako nema oca, majke i djeteta, to uopće nije obitelj, danas kada pred njih dolazi ovakav prijedlog zakona, istome kažu ne. A kada pitate zbog čega to čine, podsjetit ću vas na situaciju od prije nekoliko tjedana. Imali smo raspravu o zabrani proizvoda od jednokratne plastike, svi u Hrvatskoj znaju, ne samo u Hrvatskoj, u svijetu, to Indija zabranjuje, itd., svi znaju da je to potrebno,

Upravo tako kolega Grbin i ono što je još najžalosnije, recimo, opozicija daje neke dobre prijedloge, kao što je ovaj prijedlog, kao što je, spomenuli ste neki dan zabranu uporabe plastikom i onda Vlada kaže ne samo zato što to opozicija predlaže, a onda će nam za par mjeseci ili godinu dana Europa odnosno EU komisija ili EU parlament narediti da nešto tako moramo provesti, onda će to biti u redu. I ona ćemo to pod naredbom provesti, a ne vidimo sami u ovom trenutku neka rješenja koja su dobra, da ih možda napravimo i prije europskih normiranja. Dakle, zašto bi nama Europa propisivala neke stvari, zašto ne bi sami donosili neke propise koji su dobri za naše građane? Zastupnik Mirando Mrsić javio se za repliku. promijeni i da usvoji neke dobre stvari koje je ovaj prijedlog GLAS-a pokazuje. Pokazuje i stav prema posvojiteljima puta usta su Vlade i puna usta su ministrice da treba posvajati djecu, vidimo kakvi su rezultati posvajanja djece, GLAS-a ide za time i da posvojitelji imaju ista prava i oni koji imaju svoju biološku djecu, međutim, evo ni to se nije napravilo. S druge strane i ovo stav Vlade je prema obitelji i prema muškarcima i ženama po ovome je očito da žene trebaju biti doma, rađati djecu, da muškarci su ti koji skrbe o obitelji i to je jedan patrijarhalni stav koje ova Vlada od početka gura kroz društvo i vjerojatno je to jedan od razloga zašto nisu htjeli prihvatiti .../Upadica Petrov: Hvala /... ove izmjene zakona. Pa kolega Mrsić, slažem se s vama i jedno je što i to je, ovo je još jedan od primjera gdje ova Vlada jedno govori, a onda u praksi, kad može nešto promijeniti ili nešto napraviti onda radi nešto sasvim drugo i radi nešto nešto suprotno od onog što pričaju. Dakle, puna su im usta ravnopravnosti, izjednačavanja žena i muškaraca, prava, svih mogućih skupina i onda kad dođe ovako jedan zakon gdje nema suvisle argumentacije da se on odbije, Vlada kaže ne, Vlada kaže ne E to je ova Vlada, jedno rade, drugo govore, a treće misle. **Petrov, Božo (MOST)** Zastupnica Sabina Glasovac zatražila je repliku. Kolega Đujiću, govorili ste nešto o naknadama za vrijeme trajanja bolovanja i o nepravdi prema pojedinim roditeljima, međutim, brojni su roditelji koji su zgroženi zapravo činjenicom da im se uskraćuje pravo na bolovanje za vrijeme dok su im djeca hospitalizirana. Znači to je često, učestala pojava u RH gdje je tumačenje zakona, odnosno pojedinih pravilnika takvo, da dok je dijete u bolnici, ono ima stručnu bolničku skrb i ne treba mu roditeljska skrb u smislu da se roditelju dozvoljava bolovanje i to se u brojnim slučajevima tako tumači, što je potpuno nesuvislo. Niti se dijete može teleportirati samo u bolnicu, niti realno se događa da je dijete u bolnici bez da ga roditelj obilazi, i provodi vrijeme uz njega, al to se događa i to je isto jedna nepravda nažalost na koju se ukazuje, ali ona se ne mijenja. Odgovor na repliku. nažalost kad tamo završi, onda ako nije uz njega roditelj ili oba roditelja, to, to su onda i traume i to ne može nadomjestit nikakva medicinska pomoć i tu smo se recimo pomaknuli iz onog kamenog doba. Dakle, puno se stvari mijenja, medicina napreduje, evo ja, sami ste rekli sam friško otac drugi puta, dakle mi smo sada, ja sam bio na porodu sa suprugom cijelo vrijeme i bio je carski rez, bio sam prisutan i tamo, što je bilo prije godinu, dve dana nezamislivo, dakle u Rijeci je to moguće, supruga je rodila na carski rez, drugi dan je puštena iz bolnice. Nekad ako si išo na carski rez si bio 7, 8 ili 10 dana u bolnici itd., ako rodiš prirodno i ako je sve u redu ideš drugi dan doma, dakle to danas medicina i svijet napreduje, isto tako i prisutnost roditelja uz dijete, a država svojim zakonima i ograničenjima to sprječava i to treba mijenjat. Zastupnica Grozdana Perić zatražila je repliku. **Perić, Grozdana (HDZ)** Kolega Đujić, vi ste više nego licemjerni kada govorite kako ova Vlada nije napravila ništa, kako nije dovoljno učinila i u svom programu ostvarila ono što je i obećala, pa kad pogledate samo da su se naknade povećale trostruko, kada se itekako pažljivo planira i gleda svaki detalj u poštivanju i rodiljnih, roditeljskih naknada, obitelji, organiziranja života, izgradnje vrtića, dogradnje vrtića, sufinanciranja predškolstva itd. i onda vi kažete da ova Vlada nije ništa napravila, a u isto vrijeme vaša Vlada je smanjila prihode jedinica lokalne samouprave iz poreza na dohodak za 30%, to ste zaboravili. (SDP)** Kolegice Perić, ja uopće to nisam reko, da ova Vlada nije napravila ništa i hvala vam što me vrijeđate drugi puta, već u neko vrijeme, očito me imate na nekom piku, a imajte i dalje, nije to uopće problem, ako je ko licemjeran onda ste vi licemjerni jer vi ste meni prije neki dan rekli da ja ne razumijem ništa jer sam mlad ušo u sabor i da recimo ja kao mlad čovjek ovoga valjda nisam dovoljno, valjda vi niste dovoljno pametni kao ja jer sam ja mlađi od vas ušo ovdje, to ste vi rekli ovdje. Dakle, diskreditirali ste me po dobi i po godinama, a sad se ovdje pozivate na punu brigu o mladima, o obiteljima itd. i ja nisam licemjeran jer ja nisam to rekao, dajte poslušajte malo. Ja sam rekao maloprije da svaka čast ovoj Vladi što je u nekoliko navrata dizala roditeljske naknade

Hvala vam. Zastupnik Vlaović zatražio je repliku. bolji prijedlog mogla je nomotehnički doradit ovaj, a vi ste lijepo primjerom naveli kako jedinice lokalne samouprave svojim primjerom, svojim aktivnostima čine više za demografsku obnovu svojih područja nego što to može i treba Vlada RH. Primjer su općine Bošnjaci, Čaglin, Nova Kapela koje svake godine povećavaju iznose za novorođeno dijete, plaćaju vrtić, plaćaju odnosno sufinanciraju učenike i studente, prvo obiteljima sufinanciraju kupnju prve nekretnine i što vam govori da evo općine i gradovi ne mogu čekati inicijative Vlade, pa poduzimaju same, a ono što bi onda trebalo nastavit kad već Vlada nema takovih inicijativa, povećati fiskalne kapacitete jedinicama lokalne i regionalne samouprave odnosno nastaviti fiskalnu decentralizaciju. se dobije 5.000,00 kn za svako novorođeno dijete, a npr. puno je fiskalno slabiji od npr. Grada Zagreba gdje se dobije, ne znam, 1.800,00 kn kolko sam čuo za svako novorođeno dijete i to u ratama npr. Kod mene se dobije u Novom Vinodolskom 5.000,00 kn za svako dijete, evo da ne bude licemjerno tamo je HDZ na vlasti, pa da ne ispadne da ih ja kritiziram npr. S druge strane u vrtiću kod mene u mom gradu ne mora se pepelom prat ruke, imamo sapun, imamo papir, tako da recimo i to je okej, što se radi npr. u nekim gradovima gdje je koalicijski partner ove Vlade ključan. Onda recimo ne moramo mi nosit u svoj vrtić, ne znam, novce, papir ili tako neke stvari, u našem vrtiću djeca imaju ono šta im treba, nema listi čekanja, nema ničeg, npr. to je jedan primjer kako neki mali gradovi sa slabijim fiskalnim kapacitetom mogu puno napravit u olakšanju roditeljima njihovog života. Slijedeća rasprava je poštovane zastupnice Marije Mačković, izvolite. Poštovani potpredsjedniče HS, poštovani i uvaženi državni tajniče sa suradnicom, zastupnice i zastupnici. Vezano uz prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama koje je predsjedniku HS podnio Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a aktom od 9. svibnja '19.g. u čijem prijedlogu stoji da će se prijedlogom zakona osigurati ravnoteža odgovornosti između očeva i majki u brizi za novorođeno dijete, bolju ravnotežu između poslovnog i privatnog života, osobito majki, smanjenje stereotipnih obiteljskih uloga, te povećanje sudjelovanja žena na tržištu rada, te drugo jednak pravni tretman pred zakonom i svim posvojiteljima i svoj posvojenoj djeci. Prijedlogom se predlaže uvođenje obveznog očevo dopusta u trajanju od 10 dana tijekom prvih 70 dana života novorođenčeta kao i roditeljskog dopusta oca u trajanju od 2 mjeseca istovremeno s trajanjem majčinskog roditeljskog dopusta ili pak odvojeno od tog vremena ako obitelji tako više odgovara. Također se predlaže i ostvarivanje prava posvojitelju na roditeljski dopust i novčanu potporu u slučajevima kad se posvaja dijete koje je starije od 8 godina. U prijedlogu se poziva na Direktivu EU parlamenta i vijeća o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi. Direktiva je usvojena 1.8.2019. godine, a rok za implementaciju je 1.8.2022. godine. Radi javnosti i prema dostupnim podacima npr. finski očevi imaju očinski dopust koji traje 9 tjedana i za to primaju 70% plaće, u Portugalu dopust traje 5 tjedana, a očevi dobivaju čitavu plaću, jednako tako Španjolci dobivaju punu plaću koji traje 4 tjedna, u Francuskoj, Danskoj i Estoniji očinski dopust traje 2 tjedna uz punu plaću, dok u Belgiji, Bugarskoj on traje jednako toliko ali uz 90% plaće, a u Sloveniji očinski dopust traje 30 dana. Slažemo se svi da je demografska obnova prioritet ove Vlade kao i svih nas koji smo danas raspravljali, zaštita majčinstva, zaštita majke, vrednovanje žene na tržištu rada te što sigurnija i stabilnija financijska neovisnost svake obitelji. U prilog toga ide da je Vlada osnovala i vijeće za demografsku revitalizaciju koje je održalo i svoju 7. sjednicu krajem siječnja mjeseca ove godine i kojem je predsjedao sam predsjednik Vlade gospodin Andrej Plenković i na kojem su bili nazočni gotovo i svi ministri s ciljem provedbe mjera demografske politike iz programa Vlade RH jer demografska politika nije mjera koja može se popraviti ili unaprijediti od danas do sutra. To je niz mjera koje traju i čitavo desetljeće. Vezano uz to treba reći da je Vlada RH uputila u saborsku proceduru i konačni prijedlog zakona o kojem smo već i raspravljali o izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama kojim se predlaže povećanje maksimalnog iznosa naknade plaće koja se isplaćuje za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta, drugih 6 mjeseci. Dakle, za zaposlene i samozaposlene roditelje sa 102% proračunske osnovice na 170, dakle sa 3.991,20 kunu na 5.654,20 kuna, a za prvih 6 mjeseci ako to pravo koriste ovaj jedan roditelj ili prvih 8 mjeseci ako to pravo koriste oba roditelja iznos za prvih 6 mjeseci je puni iznos koji se dobiva. Dakle, u taj u korištenje tog rodiljnog dopusta mogu se uključiti i očevi. Ujedno povećanje maksimalnog iznosa naknade plaće obuhvatit će se i korištenje prava na roditeljski dopust za slučaj smrti djeteta zaposlene ili samozaposlene majke. Isto tako mijenjaju se razdoblje trajanja prethodnog osigurana zaposlenog ili samozaposlenog roditelja kao uvjet za ostvarenje prava na način da se trajanje prethodnih osiguranja smanji kako bi bilo povoljnije za korisnike prava, znači umjesto 12 mjeseci neprekidnog predlaže se 9 mjeseci odnosno umjesto 18 mjeseci i s prekidima u posljednje 2 godine predlaže se 12 mjeseci s prekidima u posljednje 2 godine. I za taj iznos koji je predviđeno da se primjenjuje od 1. travnja 2020. godine Vlada je izdvojila znatna financijska sredstva preko 160 miliona kuna i za razdoblje '21., '22. preko 214 milijuna kuna. Vezano uz ovaj Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama predlagatelja Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a o kojem danas raspravljamo i o kojem se očitovala predstavnica Vlade, državna tajnica i navela razloge zbog čega se ovaj prijedlog zakona ne može prihvatiti, a konkretno je rečeno da vezano uz ovaj prijedlog nije konkretizirano vezano uz sve pojedine članke točno što i kako se traži odnosno nije definiran točan odnos kolike bi te potpore bile, u kojim iznosima i ostalo što je potrebno definirati i određena sredstava koja je potrebno za to izdvojiti. Također, danas je bilo puno rasprave oko toga i većina zastupnika se okretala na to kao da demografska obnova nije prioritet ove Vlade što nije točno. Jer ova Vlada je unutar ovih zadnjih godina učinila znatne korake vezano uz 2 puta povećavanje roditeljskih naknada kao i povećavanje cenzusa za dječji doplatak i prema informacijama koje su dostupne na mrežnim stranicama nadležnog ministarstva u odnosu na 3 godine bez obzira na iseljavanje i sve ostalo povećan je broj korisnika obitelji i konkretno broja djece koja koriste te potpore. Državna tajnica također u svom izlaganju nije nije rekla, nije navela da Vlada RH neće postupati i postupiti po direktivi koja je donešena od Vijeća Europe odnosno od, do onog roka koji je na neki način predviđen to je 2022. godina, ona to dakle nije rekla i ne može se reći da Vlada ne čini i da neće činiti ništa vezano uz to. Hvala. Hvala lijepa. Imamo jednu repliku, prije tog moram konstatirati, a neću prekinuti sjednicu, makar nemamo ovaj predlagača što nije uobičajeno i obično ovaj se jako bune neki kad nema predlagača, a sad već neko vrijeme nema predlagača u dvorani, al svejedno neću prekinuti sjednicu, mislim da bolje da nastavimo pa će poštovana zastupnica Ljubica Maksimčuk imati repliku. Izvolite. lijepo podpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvažena kolegice Mačković, vi ste u vašoj raspravi govorili o primjerima europskih zemalja odnosno o sudjelovanju očeva i korištenju dopusta i naknadama kada očevi koriste taj roditeljski dopust, svi se možemo složiti, evo i prošli tjedan smo raspravljali o Prijedlogu ovaj i roditeljskim potporama koje je predložila Vlada Republike Hrvatske, da je demografija veliki problem i da svaka mjera koja dođe i gdje se ulaže u obitelji, djecu je dobro došla, ali uz mjere nacionalne politike vrlo su bitne mjere lokalne i regionalnih jedinica, lokalnih i regionalnih jedinica, i samo ako zajedno sa nacionalnom politikom i naše gradove i općine prate prate ovu mjeru, sigurno da možemo puno toga napraviti bolje i više, i ulaganjem Gradova i Općina u demografsku obnovu sigurno ćemo zaustaviti odlazak mladih iz Hrvatske. razumije./... jer moram reći da jedinice lokalne samouprave i one koje su, financijski kapacitetom nisu baš baš potkovane, ulažu znatna sredstva, ali moram reći, evo i pozitivan primjer da je Ministarstvo i demografije imalo jedan natječaj kojim su se mogli javiti jedinice lokalne samouprave vezano za sufinanciranje dječjih vrtića u ruralnim područjima, koji su svakako one jedinice i oni čelnici koji vode brigu i imaju svoje vrtiće, i nastoje imati svoje vrtiće, s ciljem da im roditelji ne mijenjaju prebivalište kako bi im djeca mogla ići u druge gradove, mislim da će uskoro doći do potpisivanja tih ugovora i na taj način će se evo omogućiti i znatnom broju djece da mogu ići u vrtiće, a također jedinice lokalne samouprave izdvajaju naknade za novo rođenu djecu, sufinanciraju udžbenike, daju učeničke i daju studentske stipendije, to je isto također demografske mjere. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Hvala lijepa. Sljedeća pojedinačna rasprava bit će poštovanog zastupnika Tomislava Žagara. Hvala podpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažena državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege. Evo ovo je sad već drugi put u kratkom vremenu kako raspravljamo o ovoj temi, smatram to iznimno bitno, drago mi je da smo kad smo govorili o prošlim izmjenama Zakona da je bilo suglasje u Hrvatskom saboru, čini mi se svih Klubova kako će podržati prijedlog, žao mi je što danas nema tog suglasja, je, to nije više iznimka, to je pravilo u Hrvatskom saboru da sva, svi prijedlozi koji dolaze iz opozicije se jednostavno odbijaju. Zašto ću ja podržati ovaj Prijedlog? Meni se čini čak i, ne bi rekao da je to simbolična razina kad govorimo o deset dana, ne bi čak tu ni koristio argument, kasnije ću o tom reći, da se u mnogim zemljama pokazalo to kao korisno, već reći jedan argument koji možda trebamo u ovom trenutku imati na umu, ovaj Prijedlog zakona, ovakva izmjena će se usvojit vrlo brzo, vjerujte vrlo brzo će se usvojit. Zbog čega je to tako? Pa iz čistog razloga zato što ako želimo postići cilj, taj smo cilj govorili u prošlim izmjenama zakona, a taj cilj je položaj, ravnopravan položaj žena na tržištu rada, ali sad samo ne žena, već obitelji, sad možemo govoriti o obiteljima. Ajmo još jedanput naglasiti ispočetka, žene se u Republici Hrvatskoj teže zapošljavaju nego muškarci, žene teže napreduju nego muškarci, položaj u radnom odnosu koji proizlazi upravo iz ove činjenice, evo kad govorimo o, o rođenju djeteta, žene stavlja u, u lošiji položaj na tržištu. I na kraju ono što je najvažnije za kontekst ove rasprave, a to je razlika u plaćama. Ako pogledamo Europska komisija što nam je pokazala, i to u dijagramima gdje vrlo jasno se vidi, nije uzet mali razmak vremenski, već su uzeti razmaci od 5 godina prije rođenja, i 5 godina nakon rođenja prvog djeteta, u Danskoj, pazite govorimo o razvijenim zemljama, u Danskoj prihodi žena drastično padaju za to vrijeme, muškarci su praktički konstantni. U Švedskoj odmah nakon rođenja drastično padaju, nešto se kasnije oporavljaju. U Sjedinjenim američkim državama interesantno je da padaju i prihodi muškaraca nakon, nakon roditeljstva. U Velikoj Britaniji žene opet dosta se, dosta taj se pad očituje, govorimo o prihodima znači o njihovim plaćama, u Austriji imamo isto znatan skok nakon, pad nakon rođenja, poslije je mali oporavak, i slično je tako u Njemačkoj. Dakle, ove mjere, iako se ovdje govori o deset dana korištenja rodiljnog dopusta muškarca, imaju znatno veće i znatno, znatno, u vremenskom smislu znatno jače učinke. ne razumije./... je pokazalo, a to se istraživanje vrlo precizno radilo jer se po zemljama uzeli prihodi dakle prosječne plaće, vrijeme provedeno u kućanskim poslovima, ne samo u kućanskim poslovima, u poslovima brige za starije, za nemoćne, za djecu, znate što je pokazalo?, da ženski neplaćeni kućanski rad vrijedi najmanje 10,9 bilijuna dolara godišnje, da ovu cifru malo plastičnije pokažemo, to je otprilike 100 proračuna Republike Hrvatske, 100 godina proračuna Republike Hrvatske žene svojim radom, neplaćenim radom zarade. To je recimo više od prihoda 50 najvećih kompanija uključujući Google, Amazon, McDonald's, dakle još ću jednom naglasiti, podržavam ovaj Prijedlog jer ide u pravom smjeru prema rodnoj ravnopravnosti, ali to je samo jedan mali korak u nizu Zakona i mjera koja Hrvatska mora uvesti kako bi olakšali teret koji trenutno pada na žene, a to je ravnopravnija raspodjela brige za djecu i kućanske poslove. Europska komisija nas je u Izvješću za Republiku Hrvatsku za 2020.-tu godinu upozorila da Hrvatska sve više zaostaje u odnosu na .../Govornik se ne razumije./... cilj održivog razvoja, rodna ravnopravnosti, u Izvješću piše razlozi zbog kojih žene ne sudjeluju na tržištu rada uključujuć, uključuje odgovornost za skrb za druge kućanske poslove. To odražava niske stope sudjelovanja djece u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju i mali broj korisnika roditeljskog i očinskog dopusta među muškarcima. Podaci iz 2015. pokazuju da je 1/3 žena u RH nekoliko dana tjedno skrbila o starijim osobama ili rodbini s invaliditetom, što je među višim udjelima u EU. Obratite pažnju na ovaj dio izvještaja Europske komisije kad kaže da je zbog ovog razloga se odražava da je mali broj djece sudjelovalo u ranom i predškolskom odgoju. Mi smo ovdje u raspravi i to treba pozdraviti, govorilo se o velikom broju izgrađenih vrtića, međutim, postavlja se sad pitanje ako znatno padaju prihodi kućanstava, dakle obitelji, kako će se isfinancirati smještaj djece u tim novoizgrađenim vrtićima i neko je ovdje s pravom, više puta se to spominjalo, hoće li jedinice lokalne samouprave imati kapaciteta da one, da one nastupe tamo gdje roditelji nemaju, nemaju dovoljno sredstava. Ono što je najbitnije u ovoj, ovoj priči, a vezano je uz to da RH ima jednu od najnižih stopa zaposlenosti žena na tržištu rada, samo 60% žena u radnoj i sposobnoj dobi radi na tržištu rada u RH. Valja imati na umu i u kontekstu ove rasprave, dakle ovaj korak u kojem bi muškarci imali obavezan dio korištenja rodiljnog dopusta, 10 dana, bi sigurno, a to su pokazale i zemlje u, mnoge i napredne zemlje u okruženju, bi utjecao na to da se i muškarci zauzmu za veća prava žena prilikom, prilikom korištenja ovih prava jer, jer prilikom rodiljnog dopusta ženama pada dohodak, pada im na kraju krajeva i uplate u doprinos, doprinosa, pa kasnije i mirovine. Za pozdraviti, još jedanput ću naglasit onu mjeru svakako 6. mjeseci priznavanja staža po djetetu, to je izuzetno dobra mjera, ali da bi postigli konačni cilj, morat ćemo potegnuti za većim nizom mjera. I još jedna stvar koja je, i u kontekstu prošle rasprave sam napomenuo, u Švedskoj npr. 45% primatelja roditeljskog dopusta su muškarci, u RH samo 4,5% primatelja roditeljskog dopusta su muškarci, govorimo o roditeljskom dopustu, dakle ne o rodiljnom. I još jednom ću naglasiti zašto je to tako, vjerojatno vam je svima jasno, samo zato što, pazite 4,5%, pretpostavka je 4,5% muškaraca ima manje plaće nego njihove supruge. Eto, to je ključ, ključ odgovora i ključ zapravo svih napora koje u budućnosti moramo provesti da bi žene bile ravnopravne, prije svega na tržištu rada, a onda i u odgoju djece. Ovaj zakonski prijedlog će kolegica Anka Mrak Taritaš podržati. Hvala. Hvala lijepo. Imamo jednu repliku poštovanog zastupnika Joška Klisovića, izvolite. **Klisović, Joško (SDP)** Hvala lijepo potpredsjedniče HS. Poštovani kolega Žagar, podigli ste jedno jako važno pitanje, a to je pitanje vrijednosti rada osobe koja skrbi za dijete, jednako kao i za stariju osobu roditelja. U RH je to potpuno nepriznata i nepoznata kategorija. To se svodi pod jednostavno obiteljski odnos, nešto što je, što se mora, što se uzima zdravo za gotovo. Naravno, svaka moderna Vlada, svaka Vlada koja hoće prepoznati trenutak u kojem živimo i radimo ovo neće uzimat zdravo za gotovo, nego će pokušati i to pretvoriti i pretočiti u jednu demografsku mjeru. Kako olakšat dodatno ženama život? Kako dodatno priznati samo onaj rad koji ulažu u ovo društvo, u obitelj, a da ne moraju brinuti za svoju vlastitu egzistenciju? I zato tek kad prepoznamo i vrednujemo taj rad, uključujući i novčano, onda ćemo moći reći u pravom smislu resprektiramo, u punom smislu poštivamo žene i njihov rad i doprinos društvu. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovanog zastupnika Žagara. Hvala. Uvaženi kolega Klisović, nikad, moje mišljenje je da društvo kako god, koje god mjere htjeli postići, nikad se nema pravo miješati u tuđe obitelji, dalje prst od tuđe obitelji i tuđe postelje. Al ono što možemo primijetit u hrvatskom društvu i to, ja ne znam postoje li istraživanja, ali na prvu, na prvu je dosta to vidljivo da danas mladi sve kasnije stupaju u bračnu zajednicu i sve kasnije se odlučuju imati djecu, a to može bit jedini razlog upravo to strah od novih obaveza koje, koje je potrebno, novih sredstava koje je potrebno imati za, prije svega za odgoj i obrazovanje djeteta jer to su, neki kažu malo dijete mala briga, veliko dijete velika briga, jednostavno u tim trenucima, posebno sa stajališta žena, ako se njihova primanja znatno smanje onda je to sigurno faktor koji nije motivirajući za roditeljstvo,

Ravnopravno roditeljstvo mora bit nešto što je utemeljeno naravno i na dogovoru samih roditelja i u tom kontekstu rješenja koja nudimo ne smiju biti prekruta, jednostavno bavimo se živim ljudima, ne bavimo se strojevima. No, ono što je važno za državu da osigura jedan okvir za ravnopravno roditeljstvo u kojem će stvarno dogovorno moći donijeti najbolje odluke unutar jedne obitelji. A moći će donijeti samo u onom trenutku ako nijedan od roditelja nije u tom dogovoru u podređenoj poziciji. I danas ustvari pokušavamo smanjiti još jedan element koji ženu dovodi u podređenu poziciju. Puno su kolege ovdje govorile da je plaća odnosno prihodi žena koji su manji nego prihodi muškaraca glavni razlog zbog čega se žene odlučuju na dopust, a ne muškarci, zašto one idu na roditeljski dopust. To je do neke mjere točno, mi znamo da recimo u javnom sektoru su plaće određene zakonom, bilo državnih službenika, bilo namještenika, bilo ljudi u javnim službama. Tu nisam vidio da dolazi do bilo kakve diskriminacije po spolu, dakle jednake plaće dobivaju žene kao što dobivaju i muškarci. Prema tome, u kontekstu 250 000 ljudi koji radi u javom sektoru, dakle takve diskriminacije nema a opet i u tom sektoru dominantno na roditeljskom dopustu su žene a ne muškarci. Dakle, plaća očigledno nije jedini iako je važan element, nego ono što je naša kolegica u ime kluba Sabina Glasovac ovdje istakla, vjerojatno onaj patrijarhalni mentalitet koji dominira u našoj zemlji je dominantan i ovdje. No, javni sektor, možemo se pohvaliti da su plaće jednake jer ih zakon takvima određuje ali u privatnom sektoru očigledno one nisu takve. ono što me zanima, što vaše ministarstvo koje je zaduženo i za obitelj i za mlade i za demografiju i za demografsku obnovu, misli učiniti da se taj duh u našem privatnom sektoru promijeni? Da i u našem privatnom sektoru poduzetnici priznaju jednak rad na jednakom radnom mjestu ženama i muškarcima i vrednuju ga istom plaćom? Dakle to je nešto što ne smije samo voditi jedno ministarstvo rada ili gospodarstva brigu nego i Ministarstvo demografije, obitelji i mladih jer to direktno spada upravo u onu kategoriju ljudi za koji ste vi zaduženi. Žene imaju također problem ako rade na ugovor na određeno vrijeme. Kada se sazna da su trudne, da možda više neće biti na poslu jedno vrijeme, automatski se razmišlja kako će se ih se zamijeniti i da im se više ne produži ugovor o radu. E sada, kako vaše ministarstvo recimo misli tu doskočiti također takvim poslovnim praksama u hrvatskom gospodarstvu, da li se i na to referirate, imate li neki plan, program mjera, bilo što kako bi se i ovakve stvari izmijenile? Također, danas je u raspravi rečeno što ja mogu svjedočiti iz osobnog iskustva, mnogi ljudi mi i sami prilaze, da kada žene apliciraju za posao, ako su mlade, da ih se na intervjuima pita da li planiraju obitelj, kad kažu „da“, da automatski im to biva isključujući faktor za dobivanje posla. Još jedna vrlo loša demografska praksa u našem poslovnom svijetu na koje bi i vaše ministarstvo moralo reagirati pa me zanima da li imate neki plan i u tom smislu kako doskočiti takvim lošim poslovnim praksama u hrvatskom gospodarstvu. Žene mi kažu da se osjećaju jako loše kad se vrate na svoje radno mjesto jer nabija im se osjećaj krivnje, da jednostavno nisu bile tu godinu dana, da je tvrtka morala bez njih, niste doprinosili itd. To sigurno nije kompatibilno sa onim što želimo u ovom društvu, a to je demografska obnova, veći broj djece, sretnije obitelji a time i sretniji zaposlenici na poslu. I opet se vraćamo dakle na poslodavce i njihove loše prakse ili kolege i njihov odnos međusoban koji nije dobar di očigledno određena edukacije je potrebna ali neko tu edukaciju mora pokrenuti. Državna tijela su upravo ta koja to moraju napraviti. sada se vratimo na ono pitanje iz replike koje sam postavio a to je pitanje naknada za bolovanje koje žene dobivaju odnosno ne dobivaju navodno, nakon povratka sa porodiljnog dopusta. Dakle, kada je žena na porodiljnom dopustu, ona dobiva porodiljnu naknadu, ne svoju plaću. Kada se vrati na svoj posao, i dijete se razboli recimo odmah nakon povratka na posao, ona treba dobiti naknadu za bolovanje koja se računa u odnosu na osnovicu što je plaća. Ako niste dobivali plaću jer ste dobivali porodiljnu naknadu, onda nema osnovice po kojoj se računa ta naknada za bolovanje. Tako da mi kažu da dobivaju 0 kuna tih prvih 6 mj., pa da li je to stvarno moguće, molio bi vas mi kažete, da mi potvrdite ili opovrgnete da li je to stvarno tako. Što se tiče delimitacija porodiljnih odnosno naknada, također, da, 100%, do određene razine plaće, nakon toga dolazi ponovno do gubitka plaće ako ste na bolovanju recimo za dijete. Pa mi tako majke kažu ukoliko idem za dijete na bolovanju, gubim plaću, jedna majke kaže, 360 kuna. Ako idem za sebe na bolovanje, gubim, po danu čak mislim, plaću 50 kuna. Pa kako sad to me više košta bolesno dijete nego sam ja sama bolesna? Kakva je to demografska mjera, kakva je to demografska politika, da li je demografska politika ustvari sama izolirana politika ili je demografska politika politika ako mora biti uklopljena u sve druge politike koju vodi jedna vladam, jedna država, jedno društvo a posebice ona država i društvo koja proglašava demografsku obnovu i demografiju kao ključan državni prioritet? Majke kažu dosta nam je više to slušati. Jedno slušamo a drugo nam se radi u praksi, da li to može bit u onoj državi koja pokušava u EU-u nametnuti demografiju i demografsku obnovu Europe kao prioritet EU-a? One države di je povjerenik EU-a zadužen za demografiju dolazi iz Hrvatske, što smo jako sretni i zadovoljni bili? Na koji način vaše ministarstvo uspijeva ili pokušava demografski orijentirano razmišljanje uvesti u jave politike svih drugih ministarstva? Evo spomenuli smo koliko je važno to uvesti u razmišljanje u Ministarstva gospodarstva ili u gospodarsku politiku ove zemlje, da se onda prelije i na poslovni svijet, na poduzetnike naše zemlje? Da promijene dosadašnje prakse koje su dominirale a koje su loše i za mladu obitelj i za mlade roditelje i za demografsku obnovi naše zemlje? Nemojmo gurati to pod tepih, nemojmo samo misliti da ćemo u Ministarstvu demografije, mladi, obitelji itd., donijeti određeni akcijski plan, određene mjere ili strategije i sad to je to. To je mrtav papir ako se u životu ne provede a neće se provest ako duh demografije ne zaživi u svim drugim javnim politikama zato vas molim evo da mi upravo to kažete, na koji način vaše ministarstvo demografske mjere i razmišljanja, gura u javne politike koje se formiraju u drugim ministarstvima koje su zadužene i za druge ali imaju njihove odluke direktan odraz na obitelji, obitelji, na mlade, na roditeljstvo, na demografsku obnovu ove zemlje. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. I slijedeća pojedinačna rasprava biti će poštovanog zastupnika Miranda Mrsića. A oprostite, nisam vidio da imate repliku, izvolite kolega Đujić. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Kolega Klisović, zašto je važno delimitirati naknade? Vi ste ovdje spomenuli kako u javnom sektoru u biti su žene i muškarci jednako plaćeni pa da to tu nije toliki problem. Je, to je i ovdje problem. Dakle, pogledajte koliko žene koriste porodiljni dopust, dakle one u javnom sektoru budu ovih 6 mj. kad imaju 100% naknadu plaće a drugih 6 mj. kad je ona manja, onda se vraćaju raditi iako ne bi trebale možda raditi u tom trenutku jer to nije dobro ni za njih ni za dijete. Dakle, to je jedan problem. Ako uzmemo statističke podatke da je u Hrvatskoj od 2017. g. do danas prosječna dob prvorotkinje 30 g., da visokoobrazovane žene kasnije odlučuju na majčinstvo, to sve ukazuje da mjere koje imamo u državi i situacija u kojoj se nalazimo, nisu dovoljne i da treba tu pojačat i da prava žena ne smiju biti ograničenje za odlučivanje na majčinstvo. Odgovor poštovanog zastupnika Klisovića. **Klisović, Joško (SDP)** Hvala lijepo. Dakle kad sam govorio o jednakim plaćama u javnom sektoru, to je bilo samo da upozorim da u privatnom sektoru je ustvari temeljni problem nejednakosti plaća. Kažete žene se onda isto gube zato što su im plaće manje kad se vrate na radno mjesto. Pa da je i muškarac isto otišao na roditeljski dopust, i njemu bi bila manja plaća, prema tome, u kućnom budžetu bi ista rupa nastala. Tako da nije tu problem, problem je što uopće rupa nastaje u kućnom obiteljskom budžetu, tu sam također suglasan s vama da ne treba delimitirati naknade, treba ih ostaviti bez limitacije i to je ključna demografska mjera. Ali ono što sam ja želio upozoriti, da ne puštamo privatni sektor, samo onako sebi samima jer oni su privatni sektor i baš nas briga njih, nego da pokušamo promijeniti te poslovne prakse koje idu na štetu mladih ljudi, mladih obitelji, mladih roditelja i mladih žena a nabrojao sam nekoliko slučajeva od mogućnosti zapošljavanja ako planira obitelj do manjih plaća koje dobivaju očigledno za svoj rad u odnosu na muškarca. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sad će pojedinačnu raspravu imati poštovani zastupnik Mirando Mrsić. Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Pa demografska politika o kojoj se hvali ova Vlada se prelama kroz rodiljne i roditeljske nadoknade i ono što se vidi iz svih ovih postupaka Vlade u ovom periodu kad je HDZ na vlasti, da samo podizanje rodiljnih naknada ne rješava problem, mi i dalje imamo manje rođene djece nego je broj umrlih i da očito mjere koje idu samo za time da se podigne iznos te rodiljne i roditeljske porodiljne naknade, nije jedini alat koji bi trebao dovesti do demografske obnove Hrvatske. Problem Hrvatske i odluke roditelja da imaju djecu je dublji od toga da li će u drugom djelu porodiljnog dopusta imati veću ili manju naknadu. Ne dvojim da to je jedan od važnih razloga ali sasvim sigurno da to nije nešto primarno što će nagnuti ljude da imaju više od dvoje djece i očito da je Vlada i ministarstvo profulalo cijelu demografsku politiku jer ono što je predstavila Vlada, nije zaživjelo odnosno ako i je zaživjelo, nije dovelo do efekata. Može se Vlada i kolegica iz HDZ-a se hvalila uspjesima što je Vlada napravila, koliko novaca je dala za ovo, koliko novaca uza ono, ali svima je jasno da samo upumpavanje sredstava neće dovesti do toga da nam demografska politika bude bolja i da imamo više od 2,1 dijete nego što imamo do sada. Hrvatska to treba, bez toga ćemo imati problem u ekonomskom razvoju, imat ćemo problem sa demografskom obnovom i tu se otvara i pitanje imigracija, imigrantske politike, pitanje i da li je naše društvo spremno za tu imigrantsku politiku i jednostavno obnova Hrvatske je ključna i žao mi je što evo ova Vlada je profulala 4 g. a da nije napravila ništa. Problem položaja žena u društvu nije od ove Vlade, on je i ono što karakterizira ovaj period na kojem je HDZ na vlasti je da je onaj jaz između plaća žena i muškaraca veći nego što je bio prije. Hvalili smo se dugo godina da je jaz između plaća žena i muškaraca negdje otprilike puno manji nego u Europi, upola manji nego u Europi, bio je negdje oko 8%, u Europi oko 16%, ali zadnji podaci iz 2018. pokazuju da je jaz plaća između muškaraca i žena u Hrvatskoj negdje na razini 13%, dakle 1,86 bruto plaća godišnje muškarci više zarađuju za isti posao i za dakle I to su ključne stvari koje su važne za samu demografsku politiku no to se prelama i dalje jer nakon toga što imaju manje plaće, imaju manje dakle nadoknade u onom periodu kada su na porodiljnom dopustu, brinu se o članovima obitelji, i u konačnici kada odu u mirovinu, njihove mirovine su za isti radni staž, za isto radno mjesto manje nego su mirovine muškaraca. Stoga mi je žao što Vlada nije poslušala ovaj jedan dobar prijedlog kolega iz GLAS-a koji ide za time da što više izjednači se položaj žena i muškaraca u hrvatskom društvu osim ako Vlada ne želi nastaviti i dalje istim putem koji možda njihovo desno krilo u HDZ-u i kolege tu u Saboru koji zastupaju mišljenje da žena mora ostati kod kuće i da žena se mora brinuti o djeci i o mužu a da je muž taj koji koji zarađuje, ako ne želi nastaviti sa tom politikom, ali izgleda sa ovim objašnjenjem zašto se ovaj prijedlog zakona ne prihvaća je jasno vidljivo koju politiku ova Vlada želi, želi provoditi. Jer izjednačavanje žena i muškaraca i u ovom periodu porodiljnom nakon poroda je nešto što sve zemlje u Europi rade, ali da, rade i na bolji način nego što radi ova Vlada jel samo opet upumpavanje novaca neće dovesti do toga da više muškaraca odlazi na porodiljno bolovanje, ono dakle, koristi porodiljni dopust. Jer stvar je da se moraju promijeniti stvari u društvu, da jednostavno u društvu mora postojati prihvatljivo da muškarac koristi porodiljni dopust i da to nije nešto što je rijetko, što zahtjeva naslovnice u novinama, članke o tim ljudima koji su odlučili da umjesto žene koriste porodiljni dopust. I na tome je Vlada trebala poradit, ali nije. I ne samo to da, da nije nego jednostavno i sada ovaj prijedlog koji bi išao za time da barem zakonski to izjednačimo i stimuliramo da što više muževa koristi porodiljni dopust, kaže, eh to možete to raditi na drugi način jer je to zapisano u drugim zakonima, ali očito da se ne koristi. kolege iz GLAS-a predlažu je nešto što bi pomoglo da to bude bolje. Također kolege iz GLAS-a vrlo jednostavno vam pokazuju da je problem posvojitelja isto jedan od problema. U periodu ove Vlade posvojenje u RH je skoro zamrlo, na najnižim granicama, na najnižim brojevima je u posljednjih 10.g.. A zašto? Zato što se posvojenje očito ne promovira. I kroz ovaj zakon kolege iz GLAS-a su vam pokušale ukazati na to da je potrebno da se zakon promijeni i da, da se i taj dio stimulira. I na to ste rekli ne. I s druge strane, puno vas se upozoravalo, tu su kolege iz ministarstva, upozoravalo na problem uzastopnih trudnoća, dakle, naknade za porodiljni dopust kod uzastopnih trudnoća u slovu zakona je vrlo jasno da ako ide jedna trudnoća za drugom, a moram podsjetiti da to i nije tako rijetkost, da onda trudnice odnosno žene koje su rodile u, nakon druge trudnoće uzastopne padaju na minimalac, a nemaju dakle, ne koriste naknadu koju su imali prije, ne mogu ponovno takve koristiti benefite kao da su trudne trudne drugi put, ali u nekom vremenskom periodu. I to su u puno navrata ukazivale žene u RH da je to problem i da to treba razriješiti, imali ste izmjene zakona, niste to razriješili. Ima jedan lakonski odgovor iz Ministarstva demografije koji je mene frapirao, odgovor jednoj ženi je bio, pa šta ste zatrudnili mogli ste lijepo nakon bolovanja još raditi 2 mjeseca i dobiti dvije pune plaće, pa ostat trudni, pa onda bi imali dakle, puni iznos. Dakle, očito jedan, jedan vrlo hladan odnos prema problemima, problemima građana. Stoga i kroz ovu današnju raspravu i odnos ministarstva prema prijedlogu ovog zakona GLAS-a pokazuje kako se hrvatska Vlada na čelu s HDZ-om brine o tome da RH ima više djece i da se naši sugrađani, da naše obitelji odluče da imaju više djece. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Prije nego što dam riječ onima koji žele replicirati, pozdravimo na galeriji učenice i učenike Klasične gimnazije Ivana Pavla II iz Zadra. A sada će prvu repliku imati poštovani zastupnik Đujić. **Đujić, Saša (SDP)** stresno, jako stresno uopće ostat trudna u današnje vrijeme i u današnjim uvjetima u RH kada je ovoga situacija sa zapošljavanjem takva, kada na poslu onda imaju probleme, da ne govorimo o ovoj nepravdi u naknadi o bolovanju di žene navodno imaju pravo na 100% plaće, ali ne više od toga, pa onda žena koja mora recimo čuvat trudnoću, pa ić na bolovanje zbog čuvanja trudnoće, dobije puno manju plaću, pa joj to onda ruši prosjek, pa onda ruši tu naknadu kasnije, tako da ovoga sve su to stvari koje, koje ovoga dodatno kompliciraju i otežavaju položaj naših građana. I ja smatram da je ovaj prijedlog kolega iz GLAS-a jako dobar jer ženama zbog svega toga šta ih okružuje je već stresno ostat u drugom stanju, ostat trudna, čuvat posao, rodit, brinut o obitelji itd. A s druge strane, evo čitam danas odgovor poštovane zastupnice Mrak Hvala lijepo. Kolega Đujić, spomenuli ste tu jednu nakaradnu ideju premijera i ekipe oko njega da ljudima koji su otišli van plate za to da se vrate natrag, da sa tom nekom kompenzacijom plate dostojanstvo koje su oni izgubili i zbog čega su otišli izvan, izvan RH i da ovih 500,00 EUR-a koje će nam dati EU za one ljude koji su iselili iz RH da onda sa tim novcima se plati, dakle njihov povratak, to je potpuno prozirno i neučinkovito. Ono što Vlada treba napravit, kao što treba napraviti i oko samog rodiljnog i porodiljnog dopusta da to bude nešto što će stimulirati da u RH imamo, imamo više djece i da se roditelji odluče na više od jedne trudnoće. Nažalost, Vlada ništa ne radi nego pokušava novcima kao što je i do sada pokušavala kupiti veći broj djece u RH, al to, to ne ide. Slijedeće replike poštovanog zastupnika Vučetića. **Vučetić, Marko (Nezavisni)** Zahvaljujem. Poštovani kolega, ova rasprava i poziv od 100.000,00 kn za sve koji se vrate u RH nije poziv da se netko vrati u RH nego je poziv svima nama da napustimo RH. kao što je nelogičan taj poziv i ta inicijativa, nelogično je već desetljećima njegovan kult žene u RH. Mi se prema trudnoj ženi odnosimo kao da ona rađa RH, a a ne kao da rađa dijete. Ne odnosimo se prema ženi kao prema onom biću koje sudjeluje u borbi za ravnopravnost ljudskih bića. Ovaj zakon koji jednako tretira i uključuje muškarce u rodiljni i roditeljski dopust je dio naše borbe da konačno hrvatsku ženu oslobodimo svih ovih kobnih pripovjednih elemenata koje je degradiraju. I zbog toga je ovaj zakon potrebno podržati i razumijem zbog čega ga oni koji njeguju kult nelogičnosti ne žele prihvatiti. **Reiner, Poštovani kolega, ako ove mjere, mjere zažive, dakle naši poreznici će plaćati nesposobnost ove, ove jednostavno će naši građani iz, iz poreza plaćati to što ova Vlada nije bila učinkovita i omogućila dostojanstvo, Slažem se s vama da je to jedan nakaradni potez koji neće donijeti do toga da građani ostanu iz RH, nego da odu iz RH. A što se tiče položaja žena, ova Vlada je to vrlo jasno pokazala i kada govorimo oko pitanja udomiteljstva da kod toga ko može biti udomitelj, oko pitanja Istambulske konvencije gdje su skoro im se stranka raspala zbog toga, a to su civilizacijske stvari koje bi bile normalne u jednom demokratskom društvu i HDZ je stranka koja se diči da je demokratska stranka bi trebala biti predvodnik u tome jer to nije ni ljevo i desno, nego to je demokratski. Evo sad smo totalno otišli od teme, ali ja sam uvjeren da će u ime predlagatelja, a to je Klub zastupnika GLAS-a, poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš koja će dat završnu riječ, biti u srcu teme, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS, poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege. Zov sirene je uvijek dosta ovaj jak, pa onda uvodno ću se ipak malo odmaknuti, ali naravno govorit ću o temi. Zašto ću odmaknuti se? Stvari se mijenjaju, vrijeme traži da se neke stvari promijene. Prije 30-tak godina kad sam ja rodila svoje prvo dijete da otac prisustvuje porodu je bila iznimka. Dakle, to su samo oni najhrabriji i najodlučniji i onda su padali u nesvijest i činili svašta nešto. Danas, ja pitam mog sina kojem je prijatelj postao otac prije jedno 2-3 mjeseca i slučajno ga pitam i kažem jel on bio na porodu? Moj sin meni odgovara da, mislim što ga pitam, podrazumijeva se da je bio, uopće što ga pitam. Dakle, za neke stvari treba vrijeme, ja se tu mogu složiti. Ali, neke stvari trebamo zaista i definirati i odraditi na najbolji mogući način. Kao što sam već uvodno rekla, ponovit ću još jedanput, mi smo ovim izmjenama i dopunama zakona se dodirnuli dvije teme. Jedna tema je ravnopravno roditeljstvo odnosno ravnoteža odgovornosti očeva i majki u brizi za novorođeno dijete, a drugo je tema posvojitelja. I vidjeli ste da je, hvala lijepo svima koji su sudjelovali u raspravi, i vidjeli ste da smo se zapravo kod rasprave većinu vremena ipak držali ove prve teme, ravnopravnog roditeljstva. Mi nismo naivni, znamo i kako će se glasati, Vlada se je već opredijelila u svemu tome, ali ovaj prvi dio će se ugradit u zakonodavstvo, neće se ugraditi danas kad je to predložila oporbena opcija odnosno mi u GLAS-u, do ljeta 2022. će se ugraditi. Ugradit će se, morat će bit, poštivat će se direktiva, ako se neće poštivati onda će se dobit opomena, pa će se ugradit. Samo uvijek je pitanje između onog što u zakonu imamo i stvarnog života. Mi cijenimo da bi neusporedivo bolje bilo da se to već napravi sad i da se krene primjenjivati iako se vidi da u primjeni ima nekakvih problema, uvijek stignete reagirati i napraviti i čini nam se da ne treba, zašto uvijek mi čekamo onaj zadnji rok? Zašto uvijek kažemo srpanj 2022. ili kolovoz 2022.? Dakle, ljeto 2022. će doć sutra. Jer mi sami znamo ova godina, vidimo kako idu zakoni, pa je onda izborna godina, pa je 2021. kad će se drugačije reorganizirat, 2022. će doći sutra i nas će ponovo zateć. I jako ćemo se čudit, vidi to moramo napravit. A da sad to napravimo, imamo vremena da bude, imamo vremena primjene, imamo vremena da se prilagodimo, imamo …/Govornik se a ako nećemo onda ćemo i to 2022. samo onako reći, imamo, a stvarnost će biti drugačija. Ni ovo da se sad stavi u zakonodavstvo ne garantira da će stvari dobro funkcionirat, ali garantira da imamo u zakonu, da će se neko odlučiti na to odnosno morat će, da budem jasna, ne neko odlučit nego morat će. I tu ću napraviti usporedbu sa nekim drugim stvarima. U nedjelju je bio Dan žena i svi su bili, svima je bilo prepuna usta žena, o tome, o kvotama. Mi imamo i kvote za ulazak u hrvatski odnosno za liste i posto moraju biti podzastupljeni spol i nama je odmah normalno da su to žene. Dakle, tu nemamo probleme kad je 40%, to su žene i onda su one na listi, a pogledajte kolko nas ima u saboru, ne mislim u ovom trenutku, jer u ovom trenutku nas ima dosta jer je uvijek zainteresiranost ovih tema više kod saborskih zastupnika, zastupnica, a zastupnici puno više hoće raspravljati o nekim drugim onim temama, ovdje su oni onako nešto usput, hvala kolegama koji su zajedno s nama, ali uvijek to smatramo da su žene. I onda kad vidite koliko ima onda se vidi da se tu zadovoljava forma. Ravnopravno roditeljstvo ne treba biti forma, ravnopravno roditeljstvo treba biti nešto što svi potičemo, ravnopravno roditeljstvo odnosno sudjelovanje oca od prvog trenutka u životu djeteta je dobrobit za to dijete, je briga o tom djetetu. Naravno to neće biti uređeno sad ali u jednom trenutku će biti i onda ćemo to primjenjivati i onda ćemo ponovo raspravljati, ali će biti. Zašto Hrvatska odnosno zašto ova Vlada to ne prepoznaje da bi to bilo dobro da se napravi u ovom trenutku? Svi znamo zašto i onako nekako sliježemo s ramenima ali nećemo odustati i dalje ćemo predlagati i dalje ćemo inzistirati i dalje ćemo govoriti s ove govornice. Druga tema koja je bila kroz ove izmjene i dopune zakona je bila tema posvojiteljstva. U Hrvatskoj se godišnje posvoji negdje oko 100 djece. Bojim se da u 2019. i 2018. je bilo znatno manje. O toj temi ne želimo govoriti, o toj temi ne govorimo, ne govorimo o vapaju te djece koja je vapaj da ih se udomi, da ih se posvoji s tim što je još koliko tolko se ova djeca u dobi od 8 godina i imaju šansu da budu posvojeni, ali ova djeca iznad 8 godina nažalost ja to moram relativno grubo reći, ali njihova šansa da budu posvojeni su je znatno, znatno smanjena. Mi smo kroz ovu izmjenu zakona baš htjeli naglasiti da oni koji se odluče posvojiti dijete koje je starije od 8 godina, koji traže još dodatnu adekvatnu skrb, koji traže brigu, to je dijete koje prvi puta dolazi u jednu obitelj, koja traži poseban angažman tih tih roditelja to su dijete koje je do sada već imalo i traume i sve ostalo, gdje definiramo da uz posvojiteljski dopust imaju pravo i na porodiljni dopust pa bez obzira, dakle odnosno zovemo ga roditeljski dopust, pa bez obzira na to sve zajedno što je to starije dijete ali to dijete traži da se zaista o njemu brine. Tu je Vlada vrlo, vrlo olako odgovorila da to uopće nije u ovom trenutku važno, ali bojim se uopće posvajanje djece ovoj Vladi nije važno. Bit će interesantno vidjeti kad ćemo imati podatke i možda ih usporediti u zadnjih 10-tak godina. Umjesto da trud, angažman i sve ostalo bude na toj temi, mi tu temu posve zaboravljamo, prepuštamo uopće brigi nekog drugog i zaboravljamo da i kroz to bi zaista trebali voditi računa o toj djeci, o djeci kojoj su teška, dakle teško ih posvaja i da se pomogne ljudima koji su se za to odlučili, koji su se odlučili posvojiti dijete i da im se zapravo olakša, a mi o tome ne vodimo računa i ne vodimo brigu. Dakle, ova izmjena i dopuna zakona što se nas tiče u GLAS-u činila nam se da je vrlo lagana, da je nešto što zaista može ići, da je nešto od čega možete dobiti podršku i moje desne strane odnosno vladajućih, da je nešto gdje vi ne samo deklarativno nego stvarno kažete ravnopravno roditeljstvo nam je važno, važno nam je zaista da povećamo sudjelovanje žena na tržištu rada, da omogućujemo ženama da se vrlo brzo vraćaju na tržište rada. Danas pogledajte žene se odlučuju postati majke sve starije i starije. Neke stvari su se promijenile, neke stvari se nisu promijenile. Stručnjaci kažu da je žena u najboljoj fertilnoj dobi između 20 i 25 godina. To znači kad se odlučite imati dijete s 35 ili 40 kad prvi put naravno da su vam šanse znatno manje. Nije se promijenilo ni to koliko ja znam rodit može samo žena, osim u nekakvim filmovima bilo je nešto i drugačije, ali neke druge stvari možemo pomoći i možemo promijeniti. Možemo promijeniti da zaista očevi ravnopravno sudjeluju u odgoju djece od samoga rođenja djeteta, neke stvari možemo promijeniti i ne vidim razloga zašto ne napravimo iskorak i neke stvari ne promijenimo. Nada umire posljednja, pa ovaj moja nada u tom smislu će trajati do glasanja u saboru koje će biti jednog petka kad se steknu uvjeti, pa možda ipak ovaj zakon dođe do drugog čitanja što bi bilo jako dobro za sve nas. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Imamo nekoliko replika, prva je poštovane zastupnice Glasovac. Izvolite. **Glasovac, Sabina (SDP)** Kolegice, jako zanimljiva završna riječ međutim ponukali ste me zapravo usvajanjem. Koliko obitelji u Hrvatskoj želi, a ne može imati djecu biološkim putem, odlučuju se za posvajanje, sustav ih sluđuje, iscrpljuje i izluđuje onemogućavajući im da dođu do tog svog cilja iako zadovoljavaju sve uvjete i onda su prisiljeni tražiti sreću u djeci u brojnim Afričkim zemljama gdje po vrlo kratkom usudit ću se reći postupku uspijevaju doći do svog sna. Da država ne uspijeva zadovoljiti potrebe s jedne strane onih koji žele usvojiti i djece koje imamo brojne po domovima koji

Hvala lijepo. Poštovana kolegice ja apsolutno razumijem i slažem se s vama, mi kao da činimo da djeca ne budu posvojena, kao da podmećemo noge da to ne bi bilo, da se to ne desi. Moja sestra je socijalni radnik i godinama se bavila isključivo posvajanjem djece. Danas to više ne radi, ali je godinama radila. I ja znam iz prvog kakav je to i emocionalni napor bio za nju, a i dan danas ta djeca koja su posvojena ona koja su bila u dobi kad su znali njoj pišu razglednice, čestitaju joj Božić, zahvaljuju joj za opće što su imali prilike doći u situaciju da budu posvojeni. Ja zaista imam među u svojim prijateljima obitelji u kojim žive posvojena djeca. Dakle, ta djeca imaju priliku koja inače bi im izmakla iz ruku i zašto mi trud i napor ne napravimo da imamo što više da se djece posvajaju nego zapravo sve činimo da to onemogućimo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovana kolegice, kao neko ko je prošao proces posvojenja i koji zna kako je to izgledalo, nije nikad to bilo lako, uvijek je to bilo komplicirano, ali sada je nemoguće i to je, to je problem. A nemoguće je zato što Vlada ne radi svoj posao i što evo i sa ovim vašim prijedlogom koji bi bio jedan impuls koji neće ljude, dakle to nije nešto što će ih odlučit da li će ići u posvojenje ili ne, ne, to je osoban, osoban čin, ali će im omogućiti da se osjećaju jednakopravni kao i biološki, biološki roditelji. Ali očito da ova Vlada ne radi na tome ništa, vjerojatno svjesno jer posvojenje, udomiteljstvo nije nešto o čemu bi ova Vlada razmišljala. Razmišljaju samo o tome kako će dati našim sugrađanima novce da se vrate u RH, što je jedna idiotska

dakle nikad nije bilo jednostavno, bilo je teško, bilo je komplicirano, moralo se proći taj proces vrlo, vrlo dugotrajan, ali razlika između teškog i nemogućeg je velika. Danas je to nemoguće. Danas, ja da mi neko razumno odgovori zašto je to, razumjela bih, pa bi rekla ne slažem se s tim, ali razumijem, ali sad ne razumije. dobro se sjećam pred jedno godinu, godinu i pol mi smo imali u raspravi Zakon o izmjeni OIB-a za kojim smo za 1000 posvojene djece tražili da ih se kroz zakon regulira na drugačiji način jer inače oni imaju stari OIB, a nemaju novi OIB. Za tih 1000 djece, oni su bili slovom i brojkom 1000, ova Vlada taj naš prijedlog nije prihvatila. Dakle, očekivajući da prihvati ovaj je zaista dosta naivno, ali vjeru nećemo izgubiti i nećemo postaviti ono pitanje tko će zadnji ugasiti svjetlo. Slijedeće replike poštovanog zastupnika Vučetića. **Vučetić, Marko (Nezavisni)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče HS. Poštovana kolegice Anka Mrak-Taritaš, pitanje posvajanja djece je isključivo emocionalno i humano pitanje. Oni koji to svode na nekakve zakonske konstrukte nacionalne ili stranačke su oni koji nemaju emocija i koji nemaju humanosti i to treba jasno reći. Država u kojoj djeca čekaju da budu posvojena država u kojoj posvojitelji čekaju da svoje emocije i svoju humanost mogu usmjeriti prema konkretnom djetetu, nije država. To je država koja će pronaći mnoge nacionalne stranačke prečice, ali niti jedna od tih prečica neće doći do humanosti i do emocija. To je država koju mi različitim načinima ovih prokazivanja, kao što vi to danas činite, moramo usmjeriti prema tome da …/Upadica: Hvala/…zađe na put emocija i humanosti. Poštovani kolega Vučetić, vi ste u ovih minutu jasno detektirali u čemu je stvar. Dakle, ovakve, ovakvi zahtjevi odnosno ovakvi procesi gdje mi tražimo izmjenu i dopunu zakona zaista otvaraju niz, niz stvari. I dobro je da smo danas o tome diskutirali, dobro je da to jasno kažemo, ali jasno zaista treba reći, da li je interes ove države da se djeca posvoje il je interes da oni ostaju tamo gdje, gdje su bili cijelo vrijeme, je jasno kroz odbijanje ovog našeg izmjene i dopune zakona i država se odnosno Vlada se jasno ocijenila. Posvajanje je, to je tema, ali ćemo napraviti sve i uopće se nećemo s tim kapacitirati i to nam je sad naporno i zamorno, mi imamo svoje unutarstranačke izbore, pa ćemo vidjeti što će bit, a iza toga ćemo se baviti nekim drugim stvarima koji će izazvati pažnju javnosti i hvalit se uspjehom. A ta djeca koja ostaju u domu što se tiče sada …/Upadica: Hvala/… vladajuće garniture mogu tamo ostati zauvijek. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Prije nego što zaključim sjednicu, pozdravimo na galeriji Udrugu dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, podružnice Varaždinske županije. …/Pljesak/… A sada ću zaključiti raspravu o ovoj točci, o njoj ćemo glasovat kad se steknu uvjeti. Mi ćemo se ponovo vidjeti sutra, nastavit s radom u 9,30. Prva točka bit će Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, prvo čitanje, P.Z.E. br. 851. Želim vam ugodan nastavak poslijepodneva.